Narodne skupštine.Dok mi vodimo ovde izuzetno konstruktivnu raspravu, kandidati za ministre tvituju i šalju određene poruke. Između ostalog, jedan od kandidata za ministra poslao je poruku i pročitaću je ovde pred vama svima. „Da li je neko gledao Skupštinu, tj. sprdnju, gde se poslanici šetaju, šapuću, kucaju poruke na mobilnom, spavaju, zevaju, piju kafu i slično?“ Nadam da budući kandidati za ministra, tj. u ovom trenutku građani, kada budu stekli pravo, kada budu izabrani za ministre, će se izviniti pre svega ovom domu i nama, poslanicima.Takođe, očekujem od premijera …(Predsednik: Recite nam ko je to,

tvit.Očekujem od gospodina Udovičića, kada bude stekao mogućnost da se javi, da će da se izvini ovom domu i da će premijer, gospodin Ivica Dačić, koji se poziva da je 23 godine parlamentarac, bar svoje kandidate za ministra podučiti elementarnim stvarima, da poštuju ovu instituciju, da poštuju Vladu. Zahvaljujem. Vučić** Želim samo da vam kažem, pošto Vanju Udovičića dugo poznajem, nisam ga upoznao prekjuče ili juče, sada sam razgovarao sa njim, Vanja Udovičić uopšte nema tviter nalog. To je sa nekog lažnog naloga pušteno. To ste mogli da pitate. Mislim da ja imam bar tri ili četiri lažna naloga.Mogli ste da pitate čoveka da li je to učinio ili ne. S druge strane, i da je napravio takvu grešku, sasvim sigurno je da bi vam se on izvinio, ja bih vam se izvinio i svako bi vam se izvinio i nikakav tu problem ne bi bio, ali je trebalo samo da pitate čoveka da li je to sa njegovog naloga ili nije. On kaže da uopšte nema nalog i apsolutno mu verujem zato što znam i koliko je miran, trpeljiv i strpljiv. Znam kako je i sa nama razgovarao i znam da tako nešto ne bi učinio nikada.Znate, kada bismo mi nikada.Znate, kada bismo mi čitali šta izgovaraju neki u ovoj sali, a ne šta ide sa njihovih naloga, pa to pas s maslom progutao ne bi. Ovo što ste pročitali bilo je neprihvatljivo da kaže ministar za poslanika ili budući ministar za poslanika, ali to je pedeseti deo onoga što vi izgovarao za ministre. U svakom slučaju, da je to bio slučaj, mi bismo vam se izvinili kao Vlada, ministar bi vam se budući izvinio, ali pošto nije bio slučaj, samo vas molim da u buduće pitate ili proverite. Hvala vam najlepše. da pročitam zbog čega član 103. Dakle, narodni poslanici imaju pravo da reklamiraju povredu Poslovnika. Reklamiran je član 107. koji glasi: „Govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenica iz ocena koje se odnose na privatni život drugih lica.“Pošto je reklamiran član 107. pitam se kakve veze imaju događaji na tviteru i društvenim mrežama i „na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje“ itd?Poslovnik izričito reguliše događaje na sednici Narodne skupštine, a ne na društvenim mrežama. Da li je profil lažan ili nije, to nije slučaj za reklamaciju Poslovnika. Ja sam imam šest lažnih profila, tek je sedmi moj. Dakle, mogao je da napiše bilo ko šta. Uopšte na internetu može da se napiše kome je šta volja.Ne vidim kakva je veza između društvenih mreža i sednica Narodne skupštine, zato što član 107. izričito reguliše događaje koji se događaju i nastupi narodnih poslanika, pa samim tim najverovatnije i ministar i budućih ministara, na sednici Narodne skupštine, a ne na društvenim mrežama. Nastupi na društvenim mrežama su predmet društveni mreža i ubuduće poslanici neka se na društvenim mrežama obraćaju pravim i lažnim profilima koliko god žele, jer ovo nisu slučajevi za povredu Poslovnika. Hvala. **Nebojša Stefanović** potpunosti u pravu. Povreda Poslovnika se može učiniti samo u toku sednice koja traje i može je učiniti samo predsednik Narodne skupštine. Sve što se dešava van sale i van sednice nije predmet Poslovnika i uređuje se nekim drugim pravnim aktima ove države. Dakle, potpuno ste u

Poštovani predsedniče Skupštine, gospodine predsedniče Vlade, ministri i kandidati za ministre, kolege narodni poslanici, posle šest meseci

Neki su stara lica, a neki su nova lica. Neki su stranački, a neki su nestranački. Imamo osobu A i osobu B. To smo videli i juče i danas. Osoba A – ja sam predsednik Vlade Srbije. Osoba B – ne, ja sam predsednik Vlade Srbije. Osoba A – ja imam ekspoze. Osoba B – ne, ja imam ekspoze. Dakle, to je tako otprilike izgledalo.Odmah da razdvojim sve nedoumice i sumnje eventualne. Nama ne smeta ništa. Mi priželjkujemo, mi se radujemo kada gospodin Vučić govori u ovoj Skupštini i mislim da je korisno. Mislim da je korisno kada govori predsednik Vlade. Mislim takođe da je korisno, što smo više puta i napomenuli, da predsednik Vlade u svom ekspozeu ili privatno zna nešto o kandidatima, o ljudima koji će mu biti ministri. Mislimo takođe da je korisno da, kada vam ukažemo i postavimo vrlo konkretna pitanja, dobijemo, ako je moguće, što konkretnije odgovore.Umesto toga, u ovom ekspozeu smo čuli otprilike vrhunac toga da napravimo upoređenje stanja od 2008. do 2012. godine i, druga stvar, da treba da se steže kaiš, a da se ostvare prihodi, da se izvrše uštede. Ako Vlada misli da je uspešna, mora biti dobra. Mislim da je to zaista bio vrhunac onoga što smo čuli juče i danas od strane Vlade, pošto smo takođe vrlo detaljno čuli da ovde u ovoj Skupštini opozicija je u stvari na propitivanju. Dakle, vi propitujete nas, čime naravno pokazujete svoju, čini mi se, donekle neozbiljnost, s obzirom da imate nadmoćnu većinu, mada možda i nije nadmoćna, kako smo čuli danas, i u tom smislu zaista nema potrebe da ulazite u prepirke sa onima koji, kako kažete, ne postoje, ne predstavljaju ništa i tome slično.Ono što je sigurno je da smo dobili staru Vladu koja je, neću ponavljati, u svim segmentima života, na žalost, u poslednjih godinu dana ostavila lošije rezultate nego ona pre, da jedina stvar koja je pozitivno urađena je nastavak evropskih integracija, ali doduše bez dobijanja datuma konkretnog i, druga stvar, napredak u razgovorima sa Prištinom, u čemu je inače DS dala podršku.Pošto

Argumenti da treba nekome dati vazduha da preskoči lestvicu i trči duže, mora da ima neku merljivu suštinu, ali nismo čuli. Zbog čega je Alisa Marić smenjena, a neki koji ovde sede jesu i zbog čega ministar Mrkonjić je smenjen, a gospodin Bačević nije i zbog čega, ako je to najbolja Vlada, ste je menjali?Mislimo menjali?Mislimo da je ta Vlada gospodine Dačiću, najgora Vlada u 21. veku u Srbiji. Za to imamo naravno vrlo konkretne pokazatelje, na koje voleli bismo, da se odgovori argumentima, a ne neprekidnim optužbama i zaista neprimerenom jednom emotivnom raspravom.Ono što je sigurno je da građani nažalost, žive lošije i to iz meseca u mesec, da nema investicija, da nezaposlenost raste, da se sporo vode pogrešne ekonomske mere, da je prosečna isplaćena zarada i penzija, kao što smo rekli, više puta manja za 5% i da je 51,2 mladih nezaposleno.Neću ponavljati one cifre oko kojih se inače ne slažemo. Ali se slažemo da niste ukinuli agencije koje ste obećali i slažemo se da ste zaposlili preko 10 hiljada stranačkih vojnika u tom periodu.Takođe je simptomatično da gospodin Vučić i SNS odbijaju da preuzmu odgovornost za najvažnija životna pitanja Srbije, a to su pre svega posao i lična primanja. za to bio kriv Dinkić, koji je izbačen iz Vlade od strane osobe A, tj. premijera, a vraćen u Vladu od starne osobe B, tj. premijera. Dakle, to je sada situacija koju imamo.To je istovremeno potvrda da SNS nema i nikad nije imala ekonomsku politiku, stav, plan i program. I to je takođe tačno, da bez te ekonomske politike nama nema nikakvog napretka.

zaustavi.Postavlja se pitanje da li iko normalan može da zameri ovoj Vladi zato što dovodi stručne ljude u njen sastav? Naravno da ne. Da li nekome smeta mladost Lazara Krstića? Ne. Da li nekome smeta što su školovani u inostranstvu? Naravno da ne. Nama je smetalo i smeta nam kada bi neko poput Dominik Štros Kana došao za ministra, ili slični ljudi, ili gospodin Mendelsona, kako se spominjalo u nekim medijima. To je ono što bi nama smetalo, zato što za te ljude niko nije glasao.

da vođenje budžeta i državnih finansija nije nešto u šta treba postavljati ljude, faktički na početku karijere, i to mahom vezane za finansije privatnih kompanija, a ne javnih finansija.Ono što je takođe sigurno, da ova Vlada nema program, i ne samo što nema stručnu osnovu i kompetentne ljude, jer da ima SNS bi ih stavila u utakmicu odmah, a ne sada ih čuvala na nekoj tajnoj rezervnoj klupi. Siguran sam da bi gospodin Dželetović bio, recimo u FAP-u, „Župi“, ili „14 Oktobru“, a ne sada da bude potpuno van Vlade, ali gospodin Vučić je s pravom govorio da je to vaš unutrašnji stranački problem i pritisak koji trpite.Mislim trpite.Mislim da je bio red da izađete sa konkretnim ciframa, makar onim osnovnim. Koliki će biti deficit? Da li ćete raditi rebalans treći put? Šta ćete da uradite sa poljoprivrednicima? Koliko će biti zaduženje do kraja godine? Koliko rupa planirate da stegnete na tom kaišu i kojih rupa? Hoćete li smanjiti plate i penzije gospodo? Povećati cenu struje, gasa, na tržišni nivo, otpuštati zaposlene u prosveti, zdravstvu itd? Ni reči o tome.Ni reči u ekspozeu premijera o bezbednosti. U situaciji kada nam je porast krivičnih dela za preko 50%, kada se ne hapse organizovane kriminalne grupe, u opštem kriminalitetu. Kada Novi Sad tri godine nema načelnika policije, o tome ni reč.Ono što smo čuli, je u suštini ponavljanje fraza i praznine. Ono što nismo čuli šta ćete konkretno uraditi u sklopu reforme prosvete, zdravstva, penzionog sistema, tržišta rada, javnih preduzeća, cena komunalija, i na kraju sistema bezbednosti?Ono što je takođe sigurno, da postoji niz, a podsetiću vas, vi ste juče rekli da je ovo Vlada koja nikada nije lagala građane Srbije, i nikada nije lagala u inostranstvu, u redu. Podsetimo se samo nekih stvari. Doneli ste Zakon o javnim nabavkama za koji ste obećali uštede od 800 miliona evra. Od toga nema ništa. Zašto ste pompezno najavljivali donošenje zakona kada ga uopšte skoro ne primenjujete?Da ne pričamo o kancelariji za brze odgovore. To je već postalo legendarno. Niste ukinuli ni jednu agenciju a obećali ste preko 70.Investicije, to znate. Deset milijardi evra godišnje, ne znam da li smo stigli na 200 miliona.Nakon što ste pogrešnom ekonomskom politiku gospodo, doveli zemlju do bankrota i smenili Mlađana Dinkića, hoće li se bilo šta promeniti? Hoće li poreski zakoni, kojima je građanima na lokalu oduzeto preko 300 miliona godišnje, biti vraćeni, i da li će se ti zakoni promeniti?Da li će povlašćeni bankarski sektor i najveće kamate u Evropi biti zauzdane na bilo koji način, kako predlaže DS? Kako ćete zaustaviti neodrživi rast javnog duga?

i kompanijom koja se bavi solarnom energijom o kojoj je bilo reči? To je ono za šta mislim da je red da se vrlo konkretno odgovori, a ne optužbama – a, kada ste vi bili onda je bila katastrofa. To mislim da više nikog ne zanima pošto ste se dokazali da zaista možete možete gore.Podsetiću vas, ne bih ovo činio, ali smo imali priliku da čujemo smelu tvrdnju oko toga da niste nikad izbegavali istinu i da ste uvek stajali na pozicijama onoga što kažete. Smatram da je dužnost opozicije da vas drži za reč i da podseti građane na to, aflatoksin, afera za koju kažete da ne postoji.Zašto je smenjen Goran Knežević? To sam pitao prošli put, nisam dobio odgovor. Ako je izmišljen aflatoksin, prihvatam izmišljen je. Zašto ste ga onda smenili? Ako nije izmišljen, zašto ste gospodine Vučiću 4. marta 2013. godine na RTS rekli da ćete vratiti granicu aflatoksina na 0,05 do 15. marta, a niste to uradili?Rekli ste da ćete smeniti ministra SNS do 15. marta, tj. doneti odluku. Rekli ste da će ko je pomagao Antoniću u bekstvu biti uhvaćen i da će odgovarati. To ste rekli 8. avgusta 2012. Rekli ste da ćete rešiti prisluškivanje predsednika Nikolića i vas lično u najkraćem roku. To ste rekli 4. novembra 2012. godine rekli ste da će biti hapšenja za malverzacije sa pšenicom u utorak 27. novembra 2012. godine. To ste rekli 25. novembra 2012. godine. Prošao je taj utorak. Rekli ste da će biti procesuirana meni bliska osoba u narednih mesec dana. To ste rekli 10. oktobra 2012. godine.Odmah po preuzimanju vlasti ste rekli da ćete formirati tu fantomsku kancelariju za brze odgovore. Za aferu gospodina Cvijana ste rekli da će biti smenjen ako se na bilo koji način dokaže da je pritiskao sud. To ste rekli 28. januara 2013. godine.Jedina stvar dame i gospodo koja se promenila u Srbiji je gospodin Vučić. Ništa se drugo nije promenilo. Jedina stvar koja ostaje nepoznanica, uopšte nam ne smeta što imamo polemiku, mislim da je zdrava za našu demokratiju i napredak Srbije, ali nam nije jasno koji je vaš resor gospodine Vučiću. Nemoguće je da imate sve resore u svojim rukama u ovoj zemlji, pošto se pitate za sve i pošto odlučujete o svemu. Inače da vas obavestim da se u Srbiji već priča da vi imate resor, da je to ministarstvo straha i da je to nešto što mislim da sve treba da nas zabrine. Rekli ste da će u ovoj Vladi biti i štednje i razvoja. Rekli ste gospodine Dačiću u prošlom ekspozeu da nećete pozivati na mere štednje, a u ovom ste rekli da hoćete.Zanima hoćete.Zanima me šta gospodin Krstić misli o tome. Kakav je njegov neoliberalni, ekonomski stav po tom pitanju? Mislim da je tužno što predsednik Vlade ne zna kolika je prosečna penzija u Srbiji, a ne zna ni kolika je minimalna. Prosečna je 23 hiljade, a najniža je oko 13 hiljada dinara.Hoće li nova Vlada otpustiti 50-100 hiljada radnika za koje kažu da su višak u državnim preduzećima? Hoćete li podići granicu godišta za odlazak u penziju

Pri čemu, moram da kažem da ćete, ako bude loših poteza, a nažalost, sve nam govori da hoće, biti krivi kao da su, normalno, ljudi iz vaše stranke.Rekli ste juče u ekspozeu da smo uveli nultu toleranciju na neplaćanje poreza. Demokratska stranka to podržava i pozdravlja. Da li to znači da je gospodin Petković, bivši ministar, platio porez od osam miliona? Ako jeste, u redu. Takođe

Ja vas neću podsećati na ono što ste rekli. Lično mislim da je to pozitivno i mi vas podržavamo u tome, ali vas podsećam da je bilo govora o 120 nepreslušanih, nepregledanih diskova. Kada ćete ih pregledati? Kada ćemo da čujemo epilog te cele situacije? Mislim da je to važno zbog građana Srbije.Pitanje Luke Bojovića itd, mislim da smo dosta pričali o ljudima koji su pušteni na slobodu, a nisu trebali. To je to nezavisno pravosuđe o kojem se priča. Ono što je, takođe, tačno je da ova Vlada ima neke nove ljude koji sede ovde pred nama. I time ću da građani, ima ovde nekih starih lica, ima novih. Imamo dva ministra bez portfelja u ovoj Vladi. Jedan je ministar bez portfelja ispred SPS, a na to brzometno SNS uvodi gospodina Vulina kao drugog ministra bez portfelja. Oni su, dame i gospodo, jedan drugom balans i tasteri i neka kvaziravnoteža moći i sile.Ono što je takođe sigurno, što se tiče gospodina Vulina, mislim da je red da čujemo šta će biti sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, ko će da je vodi. Takođe mislim da je red - da li ste završili posao koji ste obećali da ćete izvršiti registraciju svih ljudi koji primaju socijalna i druga davanja iz budžeta Republike Srbije, a koji ne žive na Kosovu i Metohiji? Voleo bih da je vaš odgovor potvrdan i da je to urađeno. Sumnjam da jeste.Da li je tačno, gospodine Raduloviću, da ste i dalje stečajni upravnik u 14 preduzeća, tj. da niste stigli da podnesete ostavku? Možda grešimo, ali na sajtu sajtu Agencije za stečajne upravnike piše da niste podneli ostavku. Ako je to tačno, vi znate da to može biti problem sukoba interesa. Mislim da bi bio red da nam objasnite kako to mislite da rešite.Ono što bismo takođe voleli da znamo, naravno, kao čovek koji dolazi iz Novog Sada, tu je nezaobilazni gospodin Mirović. Danas su osvanuli plakati u Novom Sadu koji su me lično kao građanina vrlo zabrinuli. Moram da pitam - gospodine Miroviću, da li ima zrno istine u stvarima za koje vas optužuju? Znam da ćete reći ne, ali ipak, mislim da je to jako loše i mislim da ne valja za rad ove Vlade. Ako oblak te sumnje stoji iznad vas, gospodine Miroviću, da ste direktno upleteni u privatizaciju, jednu od 24 sporne ATP Vojvodine, i tu bi, recimo, gospodin Vučić mogao da počne sa, hajde da kažem, čišćenjem kuće od sopstvenih mangupa.Ali, takođe imamo i pitanje Behatona u Novom Sadu, kao što znate, vrlo ozbiljne optužbe na vaš račun, na vaše lično bogaćenje i sticanje zaista velikog bogatstva. Zaista ne sumnjam lično da je to istina ili nije istina. Zadržaću pravo za sebe da mislim šta hoću. Ali, takođe mislim da vi kao kandidat za ministra u vrlo odgovornom resoru treba na neki način da napravite osvrt na stvari koje se govore za vas, a za koje mislim, ako su delom tačne, da je vrlo štetno po rad Vlade Srbije, ako hoćete, vrlo je štetno i za ono što radi gospodin Vučić, pošto je u koliziji sa njegovom proklamovanom borbom protiv korupcije i kriminala i naravno, ali nije u koliziji sa onim što se svaki dan članovi DS vuku po tabloidima koje kontrolišete. Saši Draginu se produžava pritvor i mi, nažalost, ulazimo u jednu zemlju gde jemnogo važnije ko je naš a ko je njihov, ko je protiv a ko je za,

Stojim sad ovde pred vama i postavljam neka, čini mi se, legitimna pitanja. Ako će vaš odgovor biti ponovo povratak u prošlost, što ste radili poslednja dva dana, prvo, molim vas i kao čovek i kao poslanik da ne gubimo vreme i energiju na to.Recimo, mogu sve da vam zaboravim šta ste vi radili u poslednjih 20 godina. Možda građani Srbije ne mogu, ali ja mogu, zato što znam da je važno šta ćete uraditi od sada. Činjenica je da ova Vlada sa ovakvim međusobnim sukobima, sa sukobima interesa, teško može da opstane, i to ne zbog nas iz opozicije, pošto kažete da mi ne postojimo, nego zbog vas samih. Takvi kakvi ste, gospodo, nijedna vlada vam neće biti dobra. Hvala.

mislim da je ovo bio do sada šampionski najmaliciozniji govor koji je neko u Narodnoj skupštini održao, ali ne morate da vičete, ne morate da jaučete, ne morate bilo šta od toga da činite, ma koliko vam gospodin Đilas na to ukazivao da je potrebno na vašim sednicama, da se trudite da se dokažete i pokažete. Ne brinite, ne možete ga stići ni po malicioznosti ni po bogatstvu. Zato, samo malo strpljenja i ja ću vam sve objasniti i na svako pitanje odgovoriti. Oko osoba A i osoba B, možda, ali ipak stoji ono „osoba“, hvala vam i na tome. Od koga je, dobro smo i prošli.Što se tiče toga ko iznosi ekspoze, gospodin Dačić je izneo ekspoze, a ja sam uglavnom odgovarao na vaše nesuvisle primedbe. I danas ću pokazati građanima Srbije koliko su besmislene i nesuvisle.Tražili ste konkretne odgovore na veoma neozbiljan i neodgovoran način. Obmanuli ste građane Srbije rekavši da je u svim segmentima društvenog života lošije. Gotovo ni u jednom segmentu društvenog života nije lošije, gotovo ni u jednom.

Đilasa došli na vlast, dobili smo za četiri godine najviši nivo nezaposlenosti u Evropi od 25,9%. Dakle, za samo četiri godine

To je kao i kada je rekao da postoji nula optužnica iz oblasti organizovanog kriminala. Postoji ih 180. I to je u redu ako je nula jednako 180. Mislim da građani Srbije tu razliku

uz opsesivnu mržnju o SNS i o meni lično, ali znam da je to nalog. I to što ćete da cokćete, to što ćete da dobacujete sve vreme, to što ćete da govorite ružne reči, nimalo nisam ni fasciniran, nimalo uplašen, nimalo uplašen, jer znam šta biste radili, znam šta ste radili i znam šta biste činili u buduće. Srećom, i građani Srbije to i te kako dobro znaju, što vas najviše pogađa. Zato svu svoju baražnu paljbu i sve svoje neistine uglavnom

Teško nam je da razgovaramo na takav način. Voleli bismo da razgovaramo na neuporedivo pristojniji, ozbiljniji i odgovorniji način.Ali nemamo problem ni sa tim da na gomilu besmislica uvek odgovorimo, jer ljudi u Srbiji znaju šta je istina, a šta nije.Kažete, Dželetović bi bio u FAP-u, „Župi“. Što se vi mešate u unutarstranačke odnose? Vi imate mnogo prečih briga. Vi imate sedam struja ovde. Njih petoro, ili petorica su lupali u klupe. Neki su pobegli, neki su izašli, neki su se sklonili, neki su protiv vas. Brinite svoje brige. Kad nas ne interesuju te vaše brige koje su, verujte mi, mnogo veće nego naše, nemojte da brinete naše brige. Gospodin Dželetović inače radi u jednom drugom javnom preduzeću i veoma je posvećen i veoma dobro radi, ali se niste dobro raspitali, pa sledeći put se bolje pripremite za sednicu.Kažete i pričate o stopi opšteg kriminaliteta. Moram da vas obavestim da nikada veći procenat u Srbiji nije bio rešenih najtežih krivičnih dela - 87,5%. Upravo rešavamo sve ono što je iz vašeg perioda zaostalo. Imamo najteže oblike krivičnih dela - proizvodnje i prodaje opojnih droga. Trudimo se da pohvatamo sve iz najveće narko-dilerske mreže na jugu i jugoistoku Srbije. Sve ono što ste nam vi ostavili u amanet, a ti ljudi to 10 godina rade. Reč je o braći Ajkonić i mnogim drugima koji taj posao obavljaju. Ostavili ste nam najteže oblike kriminaliteta, sa njima da se borimo i borimo se sa njima i pobedićemo ih.Rekli ste Zakon o javnim nabavkama trebalo je da donese 800 miliona, a nije doneo ništa. Vi pokazujete svoje elementarno neznanje. Mogao bih da kažem težu stvar, ali to je elementarno neznanje. Tek u aprilu sledeće godine, trebalo je to neko da vas obavesti, moći ćemo da znamo efekte Zakona o javnim nabavkama.Uzgred, da bi ljudi koji su glasali za DS znali, gospodin Stefanović sve vreme kritikuje zakon koji je dobio najviše ocene i najveće pohvale

da možemo i mi očekujemo da će uštede biti između 300 i 500 miliona, ali ćemo to znati tek posle godinu dana primene tog zakona. To je jedino tad moguće. A zakon se primenjuje, da vas podsetim, od 1. aprila ove godine, sve ono što vi ne znate.Što se se tiče agencija, rekli ste građanima da nismo ukinuli ni jednu. Ukinuli smo 19 agencija. Želeli smo mnogo više da ukinemo. Iz EU su nam tražili da vratimo dve, ako se ne varam, i naknadno još jednu. Time ćemo tek morati da se pozabavimo, ali na kraju smo ukinuli 16 od brojnih beznačajnih, nepostojećih i koje su služile za udomljavanje vaših kadrova.Gde ste vi to izmislili? Na sednicama poslaničke grupe vaše stranke, ili je to Đilasu palo na pamet – hajde izmislite to, slažite, pa šta ima veze, ako prođe da je neko zaposlio 10.000 partijskih ljudi, i to vam tako padne na pamet. A mi imamo zvanične podatke, da kada ste 2000. godine ušli u republičku vlast, bilo je 9.870 zaposlenih, a 2012. godine 28.914. Samo 19.000 ljudi ste zaposlili u administraciji, na račun poreskih obveznika Republike Srbije. Govorim o preciznim podacima, ne umem na drugačiji način da govorim.Govorili ste i o aflatoksinu ovde. Iz aflatoksina, u pravu ste, Goran Knežević nije izašao kao pobednik, iako ga ni jednog trenutka nisam osuđivao za tu aferu, jer tu aferu aflatoksin su izazvali neodgovorni, neobrazovani i ljudi koji su želeli štetu, veliku štetu Srbiji, i naneli su veliku štetu Srbiji, poput Gorana Ješića i njemu sličnih, podrazumeva se i DS, koja je nosila celu tu priču. Jer, uvek kada je trebalo naneti štetu Srbiji, poljoprivrednicima, seljacima, našoj zemlji, tu ste prednjačili, to ste radili i to ste uradili i po pitanju aflatoksina.Teško vam je da trpite istinu. Teško vam je da čujete argumente. Slušaćete ih. Slušao sam i ja laži i besmislice 20 minuta, a sada ćete da čujete malo argumenata, i to tačnih brojki.Što se tiče prisluškivanja, želim da vas obavestim, a izgleda da niste obavešteni gospodine Stefanoviću, da su lica koja su pokušala da prisluškuju, i predsednika Republike i predsednika Vlade, privedena licu pravde, i to neposredno pošto je ta akcija započeta. Privedena se tiče gospodina Antonića, u pravu ste. Verovatno sam štitio gospodina Antonića i zato je protiv njega i još 29 lica podignuta optužnica i već se vodi sudski postupak.Što se tiče gospodina Cvijana, bilo šta da bude bilo kada dokazano na bilo koji način oko bilo kojeg pritiska, da mi donesete bilo koji papir, sem izjava funkcionera i članova porodice i ljudi iz DS, tog trenutka će gospodin Cvijan biti procesuiran, iako se nalazi u ovoj sali, i to slobodno mogu da govorim i pred njim, ali kada to bude dokazano.Što se tiče mojih nadležnosti, prvo ste govorili – imaš mnogo a sada se ne zna šta je, pa ste pominjali „ministarstvo straha“, valjda zato što sam jedini koji se ne plaši bogatstva Dragana Đilasa, valjda zato što sam jedini koji se ne plaši svih njegovih para i svih njegovih medija, valjda zato što sam jedini u ovoj zemlji kome ne možete da stanete na put jer sme da se obračunava sa kriminalcima i iz naših i iz vaših redova, i zato vam ja smetam. Smetam vam zato, i to građani Srbije treba dobro da znaju.Smetam vam zato što neću dozvoliti da govorite o Igoru Miroviću kao bogatašu, a vaše tužilaštvo mu je 2006. godine donelo akt kojem obustavlja dalje sprovođenje istrage protiv njega. Vaše tužilaštvo. Što ga niste uhapsili? Kažite to građanima. Pričate o „Behatonu“ iz 2004. godine. Što ga niste uhapsili? Što ga vaša policija nije uhapsila? Što ga gospodin Rakić nije uhapsio? Što ga vi niste uhapsili u to vreme? Imali ste i 2008, 2009, 2010, 2011. i 2012. godinu, pa ništa. Znači da nije kriminalac. A ko je sve kriminalac, ima još mnogo vremena da ustanovljavamo. Tek radimo ove 24 istrage. U okviru tih 24 istraga ide i ATP Vojvodina. Kako saznajem u preseku koji dobijam, kao šef službi, taj predmet je, čini mi se, završen i očekuje Plašim se samo da ćete da budete iznenađeni. Samo me to plaši, čini mi se.Što se tiče gospodina Šarića, moje pitanje gospodinu Stefanoviću je – što ga Đilas i vi niste uhapsili? uhapsili? Garantujem vam da ću da ga uhapsim. Đilas i vi niste bili sposobni, a ja vam kažem da ću da ga uhapsim. U tome se razlikujemo. To je razlika u rezultatima. Četiri godine ste ga jurili, četiri godine ga niste uhvatili. Mi ga jurimo godinu dana. Posle toga, posle četiri godine mi kažite – bili ste jednako neuspešni kao mi. A da li ćemo, to ćemo da vidimo. Mislim da će mnogo manje da se čeka, a da će rezultat da bude neuporedivo drugačiji.Pričali ste o diskovima, misleći valjda na banane i ne znam šta. Pošto, onako, kad to nećete baš da izgovorite a da svi treba da razumeju o čemu se radi, da ne biste suviše naljutili Dačića, ne bi li vas ostavio i dalje da pljačkate Beograd i Beogradom a da meni to kažete na takav način, a onda očekujete da vam ja ne odgovorim na to.Moram da vam kažem da će i to biti istraženo. Sve će biti istraženo. Kod nas nema zaštićenih. Biće istraženo sve protiv Vučića, biće istraženo sve protiv Dačića, ali će biti istraženo sv i protiv svemogućeg i najbogatijeg, jednog od najbogatijih tajkuna u ovoj zemlji, Dragana Đilasa. Mislim da je to pošteno. Mislim da je to najpoštenije u ovoj zemlji, da se niko nigde da se niko nigde ni iza koga ne krije – ni ja iza bilo koga, ni gospodin Dačić iza bilo koga, ni gospodin Đilas, pa makar da se ne krijemo ni iza svog bogatstva. Mislim da je to veoma, veoma pošteno.Što se tiče 50.000 do 100.000 radnika, znate kako to kaže gospodin Stefanović, ovo želim zbog građana Srbije da kažem, on s jedne strane se zalaže za reforme, s jedne strane bi želeo da budu efikasna preduzeća i to govore strancima i onda pred narodom kažu – ali oni hoće da otpuste ove radnike. Jeste li za to da mi otpuštamo, ili da ne otpuštamo? Nikako vas nisam razumeo.Postaraćemo se da otpustimo što je manje moguće ljudi, a da napravimo što je moguće više zdravih firmi. To je ono što ćemo mi da radimo. Samo nikako nismo čuli šta je to za šta ste vi? Samo to nigde i nikako nismo mogli da čujemo.Što se tiče Luke Bojovića, ako se ne varam, gospodin Bojović je u zatvoru. Ubice Nikole Bojovića su uhapšene u novouspostavljenoj saradnji između srpske i crnogorske policije, što mislim da je dobra vest za građane Srbije.Što se tiče pritvora o kojima govorite, inače sam protiv pritvora, kao instituta, koji se neretko koristi uz brojne uz brojne zloupotrebe, pre svega u prethodnom periodu, ali ne bih isključio da ne postoje takve stvari i danas.Međutim, to nam govorite vi koji ste držali Gorana Kneževića 14 meseci u pritvoru. Četrnaest meseci su čoveka držali u pritvoru koji je dobio oslobađajuću presudu, koji se nije krio od suda i bežao od sudova, već dolazio na svako ročište i na kraju dobio oslobađajuću presudu.On nije hteo da tuži državu Srbiju. Goran Knežević je visokomoralan čovek i nije hteo da uzima milione evra od države Srbije. To bismo mi danas morali da plaćamo vaše brljotine, i ne samo brljotine, kako ste čoveku život uništili. Četvoro male dece ima. Bio u pritvoru 14 meseci. Niste mogli optužnicu da podignete za 14 meseci. Kada ste podigli optužnicu, bila je toliko jaka da su sudije donele oslobađajuću presudu. I vi nama ovde solite pamet o upotrebi i zloupotrebi pritvorskog instituta.Da li vi mislite da građani Srbije ništa ne znaju? Da li vi mislite da je vaša mržnja, i samo mržnja, i ništa više, može da pobedi argumente? Evo na svaku reč koju ste izgovorili sam odgovorio, na svaku reč. Nisam još na plakate u Novom Sadu. Veoma sam zabrinut zbog plakata koji su se pojavili u Novom Sadu. Zabrinut sam zato što znam da ih je štampala Demokratska stranka, a nije ih štampala sa mojim likom, nego sa likom Igora Mirovića, što znači da je Igor Mirović počeo da me ugrožava u vašoj opsesivnoj mržnji prema nekome iz Srpske napredne stranke. Veoma sam ljubomoran na Igora Mirovića po tom pitanju. Očekivao sam da ćete da odštampate plakate sa mojim likom, a ne sa likom Igora Mirovića ili bar zajedno da nas stavite. Nemam ništa protiv takvog društva i to bi bilo u redu, ali imam protiv društva sa vama.Vidite li, gospodine Krkobabiću, ako je tu, je tu, ko je kome omiljeni i kako se razgovara kada se otvoreno razgovara. To je baš lep taj otvoreni razgovor, kako je naglasio gospodin Stefanović. Uvek sam najviše voleo te otvorene razgovore.

Jedanaesti put ću pokušati da odgovorim, jer sam jedanput predvideo da će to da kažu. Pročitao sam šta je najbogatiji političar u Srbiji u nekim novinama izjavio i onda su to oni po 50 puta ponavljali. Onda sam unapred odgovorio, tako da jedanaesti put odgovaram i želim to zbog građana Srbije da izgovorim.Dakle, za razliku od Demokratske stranke koja je rekonstrukciju pokušala da pravi kada je doteralo cara do duvara i kada su imali neuporedivo niži rejting od mnogih političkih stranaka, mi to radimo na vrhuncu političke snage i političke moći zato što hoćemo da uradimo mnogo bolje i mnogo više stvari za Srbiju.Hoćemo da, nešto smo napravili, neke pomake smo uradili. Mislimo da je u određenim sferama bolje, ali mislimo da može i mora da bude mnogo bolje. To je naša politika.

vas, mislim da onda to nije problem u nama, već je problem u vama. Taj odgovor je toliko konkretan, toliko ozbiljan i toliko odgovoran, da se tom odgovoru ništa ne može ni dodati ni oduzeti.Naš je cilj da Srbija bude normalna, pristojna i uređena zemlja. Zemlja u kojoj nećete moći da kažete jedan dan da ima nula optužnica iz organizovanog kriminala, a sutradan da kažete da nema nikakvih rezultata povodom Zakona o javnim nabavkama, što možemo da ustanovimo tek za sedam meseci ili osam meseci.Sve to znate, ali jedino što znate to je da sipate mržnju, misleći građani Srbije će da shvate kako je ovo nešto najgore, pa će da se okrenu protiv njih i potražiće spas u vama. Možda. Mi ćemo uvek da prihvatimo narodnu volju, ali kako mi se čini narodna volja trenutno nije nešto čime biste vi mogli da se podičite i na čemu biste mogli da gajite svoje političke ideje

i smetaću vam uvek, to vam obećavam, ne kao političkoj stranci, nego pojedincima, ne svima iz vaše stranke, vas nekoliko, vama, gospodinu Đilasu i još nekoliko ljudi. Smetaću vam uvek. Ne svima. Ima tu mnogo, mnogo dobrih, poštenih, ozbiljnih i odgovornih ljudi. Mnogo ljudi koji mogu Srbiji da pomognu na različite načine, a vama dvojici i još nekima, u ovoj sali vas ima sedam, osam, ću uvek da smetati. Smetaću vam zato što nećete moći da napravite Srbiju u kojoj je vama sve dozvoljeno, vama unapred sve oprošteno, a nikom drugom nije dozvoljeno da vam bilo šta kaže, ili bilo šta učini protiv vas.Vama je dozvoljeno da budete najbogatiji u ovoj zemlji, vama je dozvoljeno da imate monopol na čemu god hoćete, da radite biznis koji hoćete, da mora da radi da mora da radi MBA Miljković na kineskom mostu, da na drugom mostu mora da radi druga firma, na trećem treća, a da ostali ljudi ne smeju to čak ni da primete. Ne, mi nećemo to isto da radimo, ali vam smetam zbog toga što ću to uvek da primetim i nikada vas se nisam i nikada vas se neću plašiti. Mene vaše bogatstvo ne plaši, mene vaše bogatstvo inspiriše da još poštenije, još hrabrije i još jače udarim po korupciji i kriminalu u ovoj zemlji i u tome me nećete zaustaviti. Dozvolite da odgovorim gospodinu Stefanoviću na ono o čemu je govorio.Istina, ne znam da li je govorio kao šef poslaničkog kluba Demokratske stranke, ili kao politički direktor Ministarstva spoljnih poslova, kako još prima platu. Ne znam

o opijumu za narod, a vi govorite o igrački za narod. Pošto već baratate kviskotekom, osobom A, osobom B, moram da vam kažem da u vaše vreme nije vladala ni osoba A, ni osoba B, već osoba C, odnosno Boris Tadić. On je bio i premijer, i zamenik premijera, i sve. Da vam kažem jednu stvar, ko god da je premijer osoba A, ili osoba B, ili osoba D, ili osoba E, vaša pozicija će uvek ostati ista.Govorio sam o 2008. godini, to sam već objašnjavao, zato što je to godina kada je počela ekonomska kriza. Nisam govorio o vladavini Mirka Cvetkovića, nego sam govorio o ekonomskim parametrima, koji su počeli da padaju prilikom svetske ekonomske krize.To nikakve veze nema, niti je motivisano bilo bilo kakvim parametrima koji bi se vezivali za vreme funkcionisanja te Vlade. Svi smo mi na propitivanju, i mi i

Branka Ružića, Aleksandra Antića, kao stranačke ljude i Ivana Tasovca i Tomislava Jovanovića, kao nestranačke kandidate i zajednički sa gospodinom Vučićem, odnosno SNS, Vanju Udovičića, takođe kao nestranačkog kandidata. Možda niste informisani dobro. Možda se informišete iz ovih informativnih biltena koji izlaze svaki dan.Kada dan.Kada je reč o stezanju kaiša, u mom ekspozeu sam jasno rekao, niste ga čitali ni tada, verovatno ni sad - zato ekonomska politiku, koju ću kao premijer zastupati, neće pozivati na štednju i stezanje kaiša građana čiji je životni standard u prethodnom periodu doživeo drastičan pad. Govorio sam da ova Vlada, Skupština i svi drugi delovi državne vlasti, uključujući i finansijski sektor, moraju da dele sudbinu svoga naroda, pre svega u socijalno-ekonomskom pogledu. Ne može se pozivati na zamrzavanje ili smanjivanje plata i penzija, pri tom sebi povećavajući i onako previsoke plate i ne smanjujući nikakve privilegije koje imaju kao nosioci političke ili ekonomske vlasti. To što sam rekao tada, mislim i sada.Nelogično je da neko podržava, poziva na zamrzavanje plata i penzija, a njegove plate su, kao što je Fiskalni savet, njihove plate su od 150 čini mi se, do 200 hiljada dinara, 220 hiljada dinara, kaže gospodin Vučić.

smo već kod ekspozea, podsetiću kako ste vi, gospodine Stefanoviću, obrazlagali svoje kandidate za ministre.24. januar 2001. godine - Zoran Đinđić.Program

Taj program predstavlja i program ove Vlade. Mi ćemo ga u pauzi, zajedno sa ovim ekspozeom, u pauzi podeliti narodnim poslanicima. Sve ono što piše u tom izbornom programu jeste naša obaveza za mandat koji smo dobili poverenje. Toliko o ekspozeu. Čak nije ni za vreme čitanja, nego u pauzi.Kada je reč o kandidatima, sada dolazim do biografije, osnovnih podataka članova Vlade, najpre potpredsednika Vlade. Žarko Korać, Nebojša Čović, Dušan Mihajlović, Jožef Kasa, Momčilo Perišić, Aleksandar Pravdić, Vuk Obradović. Ministri: Božidar Đelić, Goran Novaković, Vojislav Milovanović, Goran Pitić, Aleksandar Vlahović, Marija Rašeta Vukosavljević, Gašo Knežević, Gordana Marković, Dragan Domazet, Dragoslav Šumarac, Obren Joksimović, Branislav Lečić, Vladan Batić, Dragan Milovanović, Dragan Veselinov i Slobodan Milosavljević.To je, drage kolege poslanici, dame i gospodo, program naše Vlade i to su ljudi koji treba da ga sprovedu u delo.Prema tome, gospodine Stefanoviću, nemojte da prigovarate drugima nešto što nije bila praksa i u vaše vreme.Na kraju, kraju, govorili ste o nekim požarima ispod naših stolica u vladajućoj većini. Govorili ste da je ovo najgora Vlada u 21. veku. Jedna je stvar samo čudna, kako ta najgora Vlada u 21. veku ima nadmoćnu većinu i to ne u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nego u narodu Srbije.

naroda?Čime se mere rezultati vašeg rada? Brojem glasova koje imate. Prema tome, nemojte se sekirati da li će opstati ili neće opstati Vlada. Valjda bi vaš interes bio da padne Vlada. Ne, jedina politika DS koju danas ima je da nas kobajagi posvađaju, pa da oni valjda uđu u tu vlast, jer drugačije ne mogu.Još jednom, apsolutno ne bežim od bilo kakve kritike koja ima za cilj razgovor o suštini društva za koje se zalažu, o merama koje preduzimamo u ekonomskoj politici, o spoljnoj politici ove države.Kažete sada – dobro, Briselski sporazum, dobro, dobili smo otpočinjanje pregovora, ali nismo dobili datum. Znate šta, mislim da nije u redu da omalovažavamo ono što smo uradili. Ko god da je uradio, uradio je istorijsku stvar za Srbiju, za naš narod, za našu državu, jer smo otvorili vrata budućnosti Srbije. Neću i ne želim da se sporim oko simpatija ili antipatija. Želim samo da se sporim oko suštinskih stvari za Srbiju.Kojim putem želimo da idemo?

i stabilnost u samoj Srbiji, autonomija Vojvodine, problemi koje imamo na jugu Srbije, problemi u Raškoj oblasti,

ima svoj deo tereta, zajedničkog krsta koji nosimo kao država i kao narod na svojim leđima.Uopšte ne smatram za zlo da neko nekoga kritikuje, jer tamo gde svi misle isto, niko ne misli mnogo. Ali, hajde da napravimo krupan korak napred i to je cilj ove Vlade. Zato je valjda logično da se kaže da će Vlada biti dobra samo ukoliko je uspešna.U svakom slučaju, mislim da nije cilj nikome da sada se bori da bude osoba A, B, C, D, E. To nije suština. Ali, gospodine Stefanoviću, nije valjda osnovni način obavljanja vaše funkcije uloga Kalimera? Ne znam, nisam razgovarao sa Mrkićem, da li stižete da obavljate tu funkciju političkog direktora, s obzirom da ste ovde svaki dan u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Nadam se da ste dali značajan doprinos popravljanju međunarodnog položaja Srbije, a to znači da podržavate i ovu Vladu, jer logično je da biste podneli ostavku na tu funkciju, ili ili ste vi taj ekspert za kojim stalno tragamo. Ne teram vas ja sa tog mesta. Meni je drago da je šef opozicione poslaničke grupe politički direktor Ministarstva spoljnih poslova, samo mi malo nije jasan onda odnos, a naročito da li tako govorite kao politički direktor kada razgovarate sa drugima iz drugih zemalja?Još jednom da ponovim, ko je koliko nadmoćan ne meri se ovde, meri se na izborima. Što se tiče izbora, kao što je 100 puta ovde rečeno, nikakav problem nije da oni budu održani u bilo kom periodu. Ovde je bitno samo šta je najbolji interes Srbije u kom vremenu da oni budu obavljeni. Naša je zajednička procena bila da u narednom periodu probamo da radimo na realizaciji osnovnih ciljeva, a to je da radimo u interesu Srbije. Hvala vam. Imam više prijavljenih po različitim osnovama, pa ću vam pročitati redosled.Prvi prijavljeni po Poslovniku je gospodin Srđan Šajn, pa po Poslovniku gospodin Žarko Korać, zatim replika u ime poslaničke grupe SNS - Zoran Babić, na izlaganje

želim da intervenišem jer ste prekršili član 107. kada govornika niste upozorili da ne može na uvredljiv način da se izražava i da govori da je to ministar ili da govori o osobi koja vodi ministarstvo straha, pre svega jer se radi o političkoj partiji čiji je član čiji je član SO Kovačica pre desetak dana brutalno napao fizički glasače koji su glasali za listu „Pokrenimo Srbiju“,

sednice Narodne skupštine, pa vas molim da u skladu sa tim završite svoju diskusiju. **Srđan Šajn** Samo želim da završim sa poslednjom rečenicom, da kažem da je reakcija na to da vi imate ministarstvo i Vladu od koje imaju strah kriminalci mnogo bolja nego da imate Vladu od koje i njeni članovi imaju strah i građani. Hvala.

bih da pitam predsednika Vlade, gospodina Dačića, šta je povod da se krajnje neprimereno stalno vraća na to kako se on obratio poslanicima? Od tada je prošlo 13 godina i on je ubijen. Vi ste bili dobar student Fakulteta političkih nauka i sigurno ste naučili da se sve stvari tumače u nekom, kakvom takvom, istorijskom kontekstu, ali želim da vas podsetim

je bila sastavljena na jedan način, decembra su bili izbori i Vojislav Šešelj, kao predsednik SRS, je rekao da će nas tužiti i da će preko sudova, koji su nam bili nenaklonjeni…

Tvrdim da to nije tačno, da je on imao ekspoze, u smislu da je govorio. On je rekao da je politički program DOS, koji se zvao „Mi pobeđujemo, a svi dobijaju“, bio taj politički program koji su građani sa skoro 70% podrške izabrali na tim izborima. Navoditi taj primer da bi se osporilo da je potrebno dati na vreme ekspoze je krajnje neprimereno.Još nešto bih

Ja imam pravo da se javim za reč u svakom momentu, ja sam predsednik Vlade Republike Srbije.Gospodine

zato što se poslanička grupa stranke čiji je predsednik bio Zoran Đinđić ponašala potpuno suprotno od prakse koju su oni imali svih ovih 12 godina. To je tako bilo prilikom izbora svake Vlade. Jednostavno sam samo to želeo. Nisam rekao da gospodin Đinđić nije imao ekspoze, samo sam citirao deo koji se tiče programa, koji se tiče podele ekspozea poslanicima u pauzi, a ovde je traženo da se on deli unapred. Citirao sam i deo koji je reakcija na ono što ste vi svi zajednički tražili, a to je da ja obrazlažem biografije kandidata. Ono što vi niste radili, nemojte tražiti od drugih. Sa tog aspekta sam i spomenuo.Inače, vi znate dobro da, što se nas tiče, mene lično i stranke čiji sam ja predsednik, apsolutno ne želim da na bilo koji način bilo šta negativno kažem o premijeru koji je ubijen, o premijeru koji je nastradao od strane organizovanog kriminala. Nije to uopšte bio cilj bilo kakvih mojih replika, govora itd.

i 116. Poslovnika. Ozbiljno je uvredio dostojanstvo Narodne skupštine gospodin Dačić. Narodne skupštine gospodin Dačić. Prvo je rekao da je premijer, a onda je pitao narodne poslanike ili gospodina Stefanovića, kao političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova, ne znam da li to gospodin Stefanović jeste, da li ovakve stavove koje iznosi ovde iznosi i u kontaktima sa strancima ili preko ministarstva? Vi ste premijer, gospodine Dačiću.

kada neko kao što je to uradio gospodin Stefanović pre nekoliko dana, izađe i kaže da borbe protiv korupcije u Srbiji nema i da nije podignuta ni jedna optužnica, i kada obmane sve nas i srpsku javnost, i kada mu vrlo argumentovano kroz izveštaj Tužilaštva za organizovani kriminal dokažemo i dokumentujemo da je podignuto 180 optužnica i potvrđeno.Najmanje što sam mogao da očekujem je da izađe i da nam se izvini, i da kaže oprostite drage kolege narodni poslanici, oprostite građani Srbije bio sam nateran. Rekao mi je Dragan Đilas da moram da napadnem Aleksandra Vučića i SNS, oprostite morao sam to da uradim. Najmanje što sam očekivao je izvinjenje. Izvinjenje za stotine hiljada ljudi koji su protekle četiri godine ostali bez posla. 14,8% do 25,9% koliko ste ostavili u amanet ovoj Vladi Republike Srbije, najmanje što možete da kažete je da se izvinite tim ljudima, a ne da brinete sada o njima nekom naknadnom pameću.Umesto izvinjenja šta smo dobili? Dobili smo licemerje. Licemernu zabrinutost za kadrove koji sede u Vladi i koji će sedeti u Vladi Republike Srbije. A koja je alternativa? Šta nam pružate? Da li je alternativa diplomcu „Jejla“ možda Belić? Šta je? Autoprevoznik, mehaničar, vozač. Šta je? Siva eminencija Beograda? Glavni operativac Dragana Đilasa. Da li je to alternativa? Da li je alternativa

Gospodin Đurić po Poslovniku. **Bojan Đurić** Član 106. i 107. Poslovnika.Dakle, niste opomenuli predsednika Vlade kada je govorio van tačke dnevnog reda, i to što je ispod svakog nivoa dostojanstva, pominjući čoveka i preuzimajući na sebe zasluge da je ostvario nešto što nije uspela Vlada Zorana Đinđića, u odnosu na čoveka koji nije živ, i koji nije ubijen samo u aktu kriminalnih krugova, nego u politički motivisanom ubistvu.Usput, gospodin Dačić je nepunih godinu dana nakon toga, nakon što je to političko ubistvo, zapravo uspelo, omogućio da bude izabrana nova Vlada, koja je vodila potpuno suprotnu politiku od one zbog koje je Zoran Đinđić, u političkoj akciji ubijen.

apsolutno ni jednu ružnu reč nisam rekao o tome. Kada je reč o onome što sam rekao da su neke od tih ideja i način rada možda i realizovani u ovom periodu, imao sam u vidu da su i članovi njegove porodice govorili o tome da neki ljudi iz ove Vlade podsećaju radom na Zorana Đinđića. Ne znate valjda vi bolje od njih.Što

Ne znate valjda vi bolje od njih.Što se mene tiče nemam potrebe da se bilo kome od vas pravdam jer to što sam rekao, zna se šta je bio moj odnos prema Zoranu Đinđiću, bio mi je politički protivnik, a vi vidite koliko je vaša stranka još pri tim idejama i gde ste daleko danas otišli od toga.Prema da branite svoju stranku tako što ćete sada braniti Zorana Đinđića od mene, nema potrebe, jer on je bio predsednik Vlade, uspomenu na njega mi čuvamo i nastavljamo put za koji mislimo da je ispravan, a to je put prema Evropi. Prema tome polemiku o tome nemojte da vodite s mnom, jer ja samo govorim o maniru i načinu na koji ste vi radili, a koji sada vi nama prigovarate.Nemate na to pravo. Imate pravo, ali uvek morate da kažete – grešili smo, a sada vi uradite drugačije. preduslove za neku manju ili više normalnu raspravu. Zaista vas molim da se ovo što je sada pokrenuto zaustavi. Nemojte testirati, ne naše strpljenje, ono nije sporno, nego našu spremnost da prelazimo preko previše očiglednih zloupotreba nečega do čega je nama čak i lično veoma stalo.Gospodine Dačiću, raspravljamo o rekonstrukciji vaše Vlade i neka na tome ostane. Mi smo želeli da razgovaramo sa kandidatima za ministre, ne predstavnici DS. Mislim da sam objasnio razloge. Vi to niste dopustili i to smo prihvatili kao okolnost na koju ne možemo da utičemo. Ostavite januar 2001.

Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, malo pre me je pomenuo šef poslaničke grupe jedne opozicione stranke on misli da se ja plašim da mu odgovorim zato što znam da ako mu odgovorim sutra ću biti na naslovnim stranama tabloida u vlasništvu šefa njegove stranke. E pa ne plašim se šefa njegove stranke, ne plašim se njegovih medija, ne plašim se tabloida gde on ima svoje vlasništvo i gde ima udeo u vlasničkoj strukturi.Neću više odgovarati na takve izveštaje koji su očigledno pravljeni čitanjem Alan Forda, Mikijevog zabavnika i tabloida u vlasništvu šefa te stranke. To su, ono što je gospodin Vučić rekao, ako imate nešto da dokažete, hajmo odmah na sud i to je i moje mišljenje. Zahvaljujem se gospodinu Vučiću što ima taj stav.Ono što moram da kažem i iskoristim ovu priliku, da postavim pitanje šefu te poslaničke grupe koji je mene pomenuo – a koji metod zapošljavanja vi primenjujete u Beogradu? to metod koji je u vodovodu? Primera radi u vodovodu podrazumeva da ljude zapošljavate preko posredničke firme, gde onda ta posrednička firma uzima procenat od plate. Sigurno se pitate odakle ovo znam. Od funkcionera vaše stranke koji više neće da trpe više neće da trpe zulum vašeg predsednika stranke, pa obaveštavaju ljude u koje imaju poverenje, na primer, mene.Šta ćemo sa Apeksom i BusPlusom, da li je to način funkcionisanja koji vi predlažete? Naravno, sve je to dostavljeno nadležnim organima. Neću se mešati u istrage i rad tužilaštva, kao što ste vi svojevremeno, gospodine Stefanoviću, zajedno smo radili, sećam se i ja šta je bilo do 2010. godine, do marta kada niste izlazili iz kabineta uvaženog bivšeg predsednika Borisa Tadića.Šta i BusPlusom, to je posebna priča, neka građani znaju da 8% svega što plate ide u privatne džepove, biće prilike i o tome da razgovaramo. Šta ćemo sa mostom? Da li je to način kako biste vi vodili Ministarstvo saobraćaja. Imamo još mnogo tih primera. Nisam mislio da se javljam, a slobodno javite šefu da me stavi na naslovne strane, nemam ništa protiv.

snage.Nažalost, nemam osam puta po dva minuta da odgovorim nego samo dva, tako da moram da konstatujem gospodine Vučiću da ste odgovorili na neka od pitanja ali niste na ona suštinska. Dakle, niste odgovorili ni na jedno pitanje iz ekonomije i socijale, poljoprivrede i sve ono što se tiče fiskalne politike, što sam vas pitao. Jer, jeste da gospodine Dželetović radi u „Telekomu“ to je tačno, ali sam vas lepo pitao – zašto ne radi u nekom gubitašu. Zašto tako ne iskoristiti tog stručnjaka.Imamo

To je vaša priroda, da umesto da se bavite svojim poslom, vi se izgleda bavite nekim spletkarenjem.Znate kad bi ja od Nebojše Stefanovića preživeo da mi neko kaže šta ste vi rekli meni, vi i gospodin Dačić. Pa dobio bih osam opomena do sada. Znači, molim vas predsedniče da vodite sednicu na odgovarajući način.Niti postoji mržnja prema vama, niti postoji prema vašoj stranci. Ja ne znam gde vidite mržnju kad vas istina boli, gospodine Vučiću.Ali je činjenica da niste propustili priliku da nam ponovo pretite, i to gospodinu Đilasu i meni, koji nismo hapsili Karića, pardon Šarića, a ni Karića. Mi ćemo da ih hapsimo. Gradonačelnik Beograda i šef pregovaračkog tima s Prištinom. Pa svaka vam čast.To je vaša filozofija. Vi mislite da je Tužilaštvo vaše, da je policija vaša, pa kažete vaši treba da hapse. Vi tako razmišljate. Taman sam se ponadao da ste vi jedina stvar koja se u Srbiji promenila – prevario sam se. Odmah ste pokazali pravo lice. Nestade i Veber i majice, i Singapur, sve kroz prozor.(Predsednik:

su građani Srbije mogli da vide u tim osam puta po dva minuta dodatna tri minuta mržnje prema SNS, i meni lično, pretnju ni jednu niste čuli. Čuli ste jednu stvar za koju znam da vas je zabrinula, ali to nije bila pretnja.Ja ću je ponoviti, veoma sam precizno rekao – za sve u ovoj zemlji, za svaki potez odgovaraće i Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, ali sam po prvi put rekao i za njegovo visočanstvo odgovaraće i Dragan Đilas.Izvinite, ako je to pretnja, ako je to pretnja, onda je to nova definicija pretnje za koju ja nikad nisam čuo da je pretnja, kad nekoga stavite u isti položaj sa vama.Pri tome, gospodine Stefanoviću, ja nikada nisam video pomenutog gospodina Bojovića, ali nisam ni dobio nagradu najuspešnijeg menadžera u Dablinu za 11 hiljada evra, para građana Beograda, kao što je vaš predsednik dobio.I, ja nagrade kad dobijam, a retko ih dobijam, dobijam zato što sam ih zaslužio svojim marljivim i predanim radom, a ne zato što dajem pare građana Srbije za te nagrade.Što gospodine Stefanoviću ekonomske i socijalne politike, trudio sam se u prethodnim danima da vam objasnim to na najozbiljniji mogući način, šta su naše namere. Sada ću pokušati ponovo.Što se tiče poreza i doprinosa, dakle onoga što mislimo u poreskoj politici da menjamo, to je da oslobodimo privredne subjekte prevelikih nameta, naročito one koji proizvode, i oni koji izvoze, da uvedemo neku vrstu progresivnog oporezivanja u kojem bismo ponovo podstakli one koji ljude drže u domenu sive ekonomije da zapošljavaju ljude, a oni koji imaju prevelika primanja da mogu da plate veći veći porez. Ta prevelika primanja su preko 100 hiljada i naviše. Mislim da ćemo napraviti temeljnu i ozbiljnu reformu, dakle pre svega fiskalnog sistema, preuzećemo odgovornost za to i nemamo nikakav problem sa tim.Što se tiče se tiče odnosa SNS naš odnos će biti takav da ćemo vas čuvati kao malo vode na dlanu. Brinućemo o vama sve vreme.

Samo da prokomentarišem ovo što je rekao gospodin Stefanović, politički direktor, nije postavljeno lice, a što se onda zove politički?

u novoj Vladi Republike Srbije, šef opozicione političke partije. Vi da se ne slažete sa ovom politikom ove Vlade, verovatno biste podneli ostavku. Pošto niste podneli ostavku, ili se vi slažete sa našom Vladom, ne razumem vašu poziciju.Jeste li vi osoba A ili osoba B? Replika, Borislav Stefanović. Lepo sam vam rekao, stvar je sistematizacije i ne mogu ja podneti ostavku na rešenje koje mi uručuje poslodavac, osim da dam otkaz na rad u kući u kojoj sam zaposlen na konkursu. Vi to vrlo dobro znate, ali hoćete od ovoga da napravite raspravu o mom radnom mestu? Ok, možemo i o tome da pričamo. Nije bila ta o kojoj ste govorili, gospodine Vučiću, nego ste rekli niz neistina, da su u pitanju tajkuni, najbogatiji ljudi koji imaju medije u svom vlasništvu i koji organizuju kampanju protiv vas. To su ozbiljne optužbe, i za tako nešto treba da date neki dokaz.Što se tiče imovine, uvek ću svoju menjati sa vama, to vi znate, čak i za 30 posto, nije mi problem, odmah, moju ličnu imovinu sa vama, evo odmah dogovoreno. Onda tu nemamo nikakav problem.Ponovo vam kažem, priviđa vam se mržnja, priviđa vam se mržnja, otvoreno vam to kažem nekoliko puta, boli vas istina, gospodine Vučiću, mržnje nema. Vi nosite jako tešku funkciju u teškom momentu za ovu zemlju.Mi postavljamo pitanja koja vam se ne sviđaju i mislite da vas mrzimo. Ako neko dobije nagradu u Dablinu, to nije isto kao kada se dobije titula „vojvode“ četničkog, razumete? Shvatam ja šta vas brine, zato što se ni Veber ni Singapur, ni čitači početnici, teško se uhvate kod vas u koren, vrlo brzo pokažete vaše izdanke?Razumete, čovek ustane ovde, vaš šef poslaničke grupe i najmonstruoznije stvari kaže ovde i nikom ništa. Znamo da vas šef voli, gospodine Babiću, ne morate 100 puta to da, i on zna da ga volite, nemojte to da radite. Hvala. Što se tiče mojih izdanaka, moram da vas obavestim, gospodine Stefanoviću, a znam da Vebera niste ni čitali, teško da znate i ko je,

i nikada vam nisam pominjao temu četnika i partizana, jer ja mislim da to nikoga živog u Srbiji ne interesuje, sem vas iz DS.Možda biste u nekima od njih potražili spas, pošto drugog spasa za svoju politiku ne vidite, ali vam teško bilo šta na srpskoj političkoj sceni može pomoći.Dakle, što se tiče neistina koje sve vreme iznosite da nisam na nešto odgovorio, odgovorio sam, zapisao svaku reč koju ste izneli ovde i na svaku odgovorio, na svaku odgovorio, od prve do poslednje.Pošto ste rekli, tajkuni, mediji, i neki kriminalci koji prete, govorili ste o Šariću, pa pobrkali sa Karićem, pa ne znam ni ja više sa kim, a ništa od svega toga niste završili, nijedan postupak niste doterali do kraja, ništa nigde niste završili i uradili, ni Šarića, ni Karića, ni bilo koga trećeg, iako ne mislim da su za poređenje.Što se toga tiče, želim da uverim građane Srbije da ćemo mi svoj posao završiti, posebno po pitanju ovih najtežih, gorućih tema organizovanog kriminala koje godinama nisu završavane.Što se tiče tajkuna i bogatstva, ja nemam nikakvo bogatstvo. bogatstvo. Sve što imam prijavio sam i mislim da sam po onome što su objavljivali mediji, ja ne mogu drugačije da zaključim, pri dnu te lestvice po bogatstvu. Nemam ništa protiv da neko bude bogat, nemam protiv bogatih ljudi, ali imam protiv onih koji nam drže lekciju o tome kako treba da se odnosimo prema siromasima i kako bi trebalo svi da budemo mnogo skromniji i mnogo manje bahati, a da budete ubedljivo najbogatiji u Srbiji. Izvinite, o socijaldemokratiji danas pridike nam drži danas DS čiji su lideri, ili lider, kako god hoćete, svakako jedni od najbogatijih ljudi u ovoj zemlji.Da li su to zaslužili ili ne, pa to je u redu. Da nisu, ne bi bili na slobodi. Nečim jesu, da li su to zaslužili svojom političkom moći ili svojom velikom pameti, ja ne sumnjam u pamet gospodina Đilasa iako znam da ni on nikada nije pročitao Vebera, iako znam da mu ni strani jezici ne idu baš najbolje, ali ni to nije naročito važno. Važno je da vam nagrade u Dablinu idu dobro, jer kad dobijete nagradu u Dablinu ja nemam ništa ni za ni protiv. To je možda i lepo za Beograd. Ali strašno imam protiv kad potrošite za to 11.000 evra para Beograđana, a za tih 11.000 evra znam koliko je obroka moglo u narodnoj kuhinji da se podeli, znam koliko je obroka u vrtićima moglo da se podeli, a pri tome nam se još i hvalite kako je neko tu nagradu zaslužio. E u tome se razlikujemo.Što se tiče političke scene u Srbiji ja znam da sam za vas noćna mora, i to ću i da ostanem. To mi je namera i to mi je plan, iako uopšte nemam želju da se vama bavim, uvek ću negde kraičkom oka da vas čuvamo kao malo vode na dlanu, da brinemo o vama i da razmišljamo o tome da uvek na isti način mislite o meni, jer što vi gore mislite o meni Srbiji će biti bolje i Srbija će uvek ići napred. **Borko Stefanović** Sve te istrage su pokrenute u vreme prethodne vlasti, naravno ne od vlasti već od ljudi koji se bave tim poslom profesionalno, gospodine Vučiću, ali ste ih vi sve zaustavili,

mi uopšte ne mislimo o vama na način kako vi mislite o nama. Vaša nadmoć koja se bazira na klimanjem glavom, davanjem komplimenata, veličanje u medijima, epitetima u vašoj pameti, načitanosti su stvar koja govori o vašem okruženju, ali nemojte tražiti da cela Srbija bude fascinirana.Mi vas doživljavamo kao jednog normalnog čoveka koji je intelektualac koji vodi važan resor i privatno šta mislimo o vama je irelevantno. U političkom smislu mi smo protivnici, ponavljam vam, mržnje nema. Mržnja je kategorija imanentna vašoj političkoj grupaciji. Vi ste izmislili patent za to, vrlo dobro znate o čemu pričam.Inače, spomenuli ste gospodina Kneževića. Jeste, bio je u pritvoru predugo, po mom ličnom mišljenju, otišao je u SNS pre završetka postupka, postao je ministar maltene iz pritvora i zamislite kada je postao ministar izriče mu se presuda. Šta mislite, kakva je presuda? Oslobađajuća ili osuđujuća? To je vrlo zanimljivo.Inače, to da li smo mi socijaldemokrate a vi neka centra-desno ili ne znam šta ste više, pošto programa nemate, ni plana, to ostavite biračima i tu se slažem sa vama. Mislim da uopšte nije dobro, gospodine Vučiću da kažete u pedeset i nekom minutu vašeg izlaganja – ja se vama ne bavim, baš nas briga, ja se bavim Srbijom. Pedeset i nešto minuta se bavite isključivo nama. Dignite se iznad nas, gospodine Vučiću, moćni ste. Šta ćemo vam mi iz opozicije? Gledajte vi kako ovu zemlju da izvedete iz krize i nahranite narod i da im date posao, znam da se slažemo. **Nebojša Stefanović** Gospodine Stefanoviću, Izdićiću se gospodine Stefanoviću iznad vas i više vam neću odgovarati, ovo je poslednji put da vam danas odgovaram i to ne zato što ne bih mogao da sad kažem da ono što ste izgovarali je mnogo strašnije nego sve u prethodnom periodu, iako sam siguran da vam to nije bila namera.Vi ste hteli da kažete da je sudija, a to govorim zbog građana Srbije koji poznaju tu ženu, Maja Kovačević Tomić, koju dobro znate iz zna se kog perioda, donela presudu pod našim pritiskom, po našem nalogu oslobađajuću, dali ste to hteli da kažete gospodine Stefanoviću, na onakav način glumeći celu ovu predstavu?Da li ste hteli da kažete da je Goran Knežević u stvari kriv i da je trebalo da dobije osuđujuću presudu? To su strašne stvari, gospodine Stefanoviću, da se vi na takav način mešate u rad pravosuđa, pa kažite, Maja Kovačević Tomić, perjanica srpskog pravosuđa je kriminalac i pod takvim pritiskom je donela takvu presudu, a donela je neke od najznačajnijih i najtežih presuda u našem društvu, ali izgleda niste znali ko je donosio tu presudu.Rekli ste da je oko Šarića zaustavljena istraga. Šta pričate, čoveče? Šta pričate čoveče, dnevno imamo sastanke tim povodom? Imamo specijalne timove koji se time bave, šta pričate čoveče, znate li u kakvu opasnost ovu zemlju dovodite takvim izjavama? Znate li sa kim mi radimo na tome, sa najvažnijim svetskim službama? Šta pričate, u kakvu opasnost ovu zemlju dovodite, hoćete da kažete da se u ovoj zemlji štiti najteži oblik kriminala? Vi za četiri godine niste prišli Darku Šariću, a ja odajem priznanje onima koji su učestvovali u borbi protiv Darka Šarića, a vama obećavam da će biti uhvaćen. Vi kažete – prekinuta istraga, šta pričate čoveče? Na osnovu čega, odakle vam to? Ko vas je to slagao, ko vas je to obmanuo ili kako možete da tako obmanjujete javnost? Ako to nisu bili dokazi mržnje onda ne znam šta su?Što se mene tiče, u pravu ste, izvinjavam se građanima Srbije, izvinjavam se svim eventualno vašim simpatizerima, posebno simpatizerima DS koji misle drugačije od vas, više se neću javljati za reč, kao što ste vi rekli, baviću se Srbijom. Hvala najlepše. Babić. **Zoran Babić** Ko mene voli a ko ne voli, ili ko voli gospodina Stefanovića ili ne voli, ne treba da opterećuje ni ovaj visoki dom niti građane Srbije.Međutim, ja imam jedno pitanje za gospodina Stefanovića. Kada ste iskreni, gospodine Stefanoviću? Kada govorite istinu? Na hodniku, pre samo par sati kada ste mi se izvinjavali što ste preterali sa tvrdnjama da ni jedna optužnica nije podignuta, pre samo par sati, gospodine Stefanoviću, pogledajte me u oči, ispred vaše kancelarije u hodniku? Da li ste tada govorili ili sada kada ponovo tvrdite da su neki postupci zaustavljeni, neke istrage zaustavljene? Samo recite, kada ste, ako ste spremni? Ja sam spreman da idem i na detektor laži za tu tvrdnju, a vi još jednom, pogledajte mi u oči i recite da tako nešto nije istina, a desilo se samo pre nekoliko sati, pre nekoliko sati, gospodine Stefanoviću.Nemam problem kada neko dobije nagradu u Srbiji, radujem se. Nama trebaju nagrade, nama trebaju pobednici, imam problem kada se ta nagrada kupi, ali kada se kupi od novca građana Beograda, jer ne može da se dobije. Dobija se za dela a ne za zlodela. Zlodela su kada se nasledi dug od 50 miliona evra, što je nešto normalno za prestonicu i za grad veličine Beograda, a šta se ostavlja? Koliki je nivo duga sada grada Beograda? miliona evra. Ko će to da plati? Koje su nove vrednosti, koji su infrastrukturni objekti urađeni? Kada ćete jednom već reći kolika je cena mosta, bez kamata, sa kamatama, sa pristupnim saobraćajnicama, bez pristupnih saobraćajnica? Hajde da o tome malo govorimo. I samo recite, kada ste iskreni, šta se to probudi u vama kada se upale kamere? Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, dragi prijatelji, zaista imam obavezu i moram da reagujem na opasne tvrdnje koje su ovde izrečene i da postavim pitanje.Ako se izriču tako ozbiljne sumnje u zakonitost pravosnažnih sudskih presuda koje su donete u Srbiji, postavljam pitanje ko je doneo te presude? Ko je doneo te presude? Da li ih je donela politička stranka, da li ih je donelo sudsko veće? Da li ih je donelo sudsko veće posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu

li je to možda neki odjek iz prošlosti, kada je, recimo, predsednik sudskog veća, koje je izreklo četrdesetogodišnje kazne zatvora ljudima koji su pokušali atentat na Vuka Draškovića, ljudima koji su ubili Ivana Stambolića, dakle tom veću i tim sudijama reklo da nisu dostojni sudijske funkcije? li je to taj eho prošlosti, kada najboljeg sudiju najurite zato što neće da vam služi?Gospodine predsedniče Narodne skupštine, zaista zahtevam kao ministar pravde i državne uprave Republike Srbije da se na ovakav način, bez ikakvih dokaza, blate najviši nosioci pravosudnih funkcija u Republici Srbiji. Te nosioce niti sam birao ja, niti ste ih birali vi. Izabrala ih je na te funkcije skupštinska većina u ovom uvaženom domu. Ne ulazim u to koja je to skupštinska većina bila, ali ako neko tvrdi da je tako notorna neistina istina, onda neka izađe to i pred građanima ovde neka dokaže.Kakav je to način da se takav neko na tako odgovornom mestu blati? To su iste te sudije koje su izabrane u nekom prethodnom vremenu, koje danas određuju nekom drugom pritvor. Ne radi to niko od nas ovde.Prema ovde.Prema tome, ako imate primedbe na njihov rad, a vi se obratite tamo gde su nadležne službe za to i nadležni organi za to.Izgleda mislite da je sve onako kako vi zamišljate da treba da bude ili kao što ste vi radili, pa mislite da ako je neko u prošlosti zvao sudije i govorio im kako da postupaju i kako da sude i kako da određuju pritvore, da to rade i danas. Gospodo, tu ste se prevarili. normalnom ovde ne pada na pamet da radi, a vi možete samo sa nostalgijom da se sećate toga vremena i da maštate još kako je to bilo i kako biste vi to radili.Zaista radili.Zaista sam smatrao za obavezu da reagujem u ime nosilaca pravosudnih funkcija koji se ovde blate, koji nisu u prilici da odgovore i gde se njihova stručnost, njihova sposobnost, njihova profesionalnost na jedan krajnje nekorektan način izvrgava ruglu. Zahvaljujem. Ne znam čemu ova nervoza? Podsetiću samo i zbog građana, ne zbog vas, pošto vama istina nije mila, šta sam rekao.Dakle, rekao.Dakle, izrazio sam čuđenje da se ministar izabere dok nije završen krivični postupak do kraja. To je prva stvar.Drugo, isto što je činjenica i što je pogodilo gospodina Vučića, u toj istrazi oko Darka Šarića, tj. njegove finalizacije, nema rezultata.Šta je tu sad problem? Problem je u tome što hoćete u svemu da imate 100 poena, šta god vaš lider da dotakne, da se pretvori u zlato, a to teško ide zato što Srbiju vučete u nazad i onda kada vam neko ovako nešto kaže, slušamo ovakve potpuno neverovatne stvari. Neverovatne stvari smo čuli na koje ja neću čak ni odgovarati. Nema potrebe.Mislim da ste zaista pokazali pravo lice i mislim da, kao što sam rekao ovde i gospodinu Vučiću, a i drugim predstavnicima Vlade, nekoliko puta, vezano za ničim izazvane afere koliko imamo optužnica za organizovani kriminal, ponoviću - nula za krivična dela opšteg kriminaliteta. I to sam rekao i žao mi je što se gospodin Vučić i ja uporno ne razumemo, a ne razumemo se jer to njemu ne odgovara.Ono što je sigurno, to je da je zastrašujuće da neki ljudi ovde su iskoristili, time hoću da završim, ponovo ime Zorana Đinđića, a nisu dostojni da budu u istoj rečenici sa njim.Molim vas, ako išta drugo, ako nas već vređate, pretite nam, govorite da smo tajkuni, kriminalci,

od vas milost ne tražimo, a ne bi je ni dali. Hvala.

njim.Naučite se da poštujete druge, zato što sam veoma birao reči kada sam govorio o Zoranu Đinđiću. Voleo bih da se prema njemu tako odnose i njegovi politički naslednici u raznim političkim strankama. Od onog spiska ljudi koji su bili u Vladi Zorana Đinđića, mnogo njih više nije na istoj strani.Ne želim želim da povodom Zorana Đinđića sada vodimo raspravu, jer to nije tema, pa vas isto tako molim da ne vređate druge zato što svako ima svoje dostojanstvo, svako ima svoje mišljenje o događajima i o ljudima. Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, apelujem na član 107. i dostojanstvo doma povodom nesrazmernog razmahivanja priča o hapšenju među narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Kada predsednik Vlade i prvi potpredsednik Vlade govore o tome, govore sa stanovišta političke identifikacije sa resornim funkcijama, koje su, ako ćemo baš do kraja, više oblik prisustva slobodnog građanstva i izabranih predstavnika građana nad ovom komponentom sile u resoru Vlade, ali to da se političke partije nadmeću, pa još vređaju time da li dovoljno hapse ili ne hapse. U Republici Srbiji političke partije nad tom temom nemaju nikakve ingerencije valjda i ne znam kako se političke partije osećaju pozvanima da knjiže političke poene na osnovu procesa koji su isključiva nadležnost državnih organa koje mi nadziremo, a kojima ni na koji način ne upravljamo?Dakle, meni se polako, slušajući to, kosa pretvara, iako sam je ošišao, u frizuru gospodina Tasovca. Kako može Narodna skupština Republike Srbije da raspravlja o tome da li partije intenzivno hapse? Ustavom Republike Srbije je političkim partijama zabranjeno neposredno vršenje vlasti, naročito u tako osetljivim prerogativima vlasti, kao što je primena sile. Mislim da se na to mora reagovati u ime ustavnog poretka i Republike Srbije.

da već po koji entiput ovde slušaju izrečenu neistinu. Ne znam da li neko može u svega nekoliko minuta tako da demantuje samoga sebe. Verujem da smo svi pri čistoj svesti, zdravoj pameti i dobrog sluha i da je ovde izrečeno da su istrage prekinute, ne kao što je rečeno nekoliko minuta nakon toga da istrage nemaju rezultata u pokušaju da se demantuju sopstvene reči. Rečeno je da su istrage prekinute.Verovatno kao što je pre neki dan, pa i opet sada rečeno da je broj podignutih optužnica za organizovani kriminal nula. Ne znam šta je potrebno nekome, šta je jači dokaz do izveštaja nadležnog tužilaštva koje podnese i kaže do u tančine za svaki broj istraga. Moguće je da je neko zaboravio da je pre 13 meseci zatečeno svega, podvlačim, svega tri istrage. Svega tri nedovršene istrage. Toliko je nasleđeno.Građani su imali prilike ovih dana da čuju koliko je optužnica podignuto. Šta je potrebno još da se dogodi da bi neko zaista stao pred činjenice i video da, podignuto je toliko i toliko optužnica za krivična dela organizovanog kriminala. Šta je organizovani kriminal, a šta nije, to je definisano zakonom. Pre neko veče smo razgovarali o tome. Ali, malopre je opet izrečena neistina,

Hvala. preciziranju, vi ste samo neefikasni. Dakle, nisu prekinute istrage, nego vi to ne znate da završite. Mislim da je to sada svima jasno. Ono što sam hteo sigurno da završim sa tim i zaista se više neću javljati, žao mi je jako što Vlada nije odgovorila i na jedno suštinsko, ekonomsko, fiskalno i drugo pitanje, osim priče o tome kako treba smanjiti troškove, povećati prihode, nije odgovoreno ni za Kopaonik, ni za hotel, ni za ugovore koje niko živ nije video, na mnogo toga niste odgovorili gospodo, ali ste rekli da mi ovo radimo po nečijoj instrukciji.Moram da kažem sledeću stvar nikad u životu nisam radio pod nečijom instrukcijom, niti sada, pogotovo kada smo u političkoj areni. Za mene je instrukcija građani Srbije, koji u sve većem broju otvaraju svoje oči

nema.Lepo je imati jednog čoveka iz kog izvire sva moć, ali lepo je to gospodo ta vatra kratko traje i mnogo peče i naš narod je navikao kako sa tim da se izbori i znače i ovaj put. Hvala.

kako je efikasnost shvaćena od vas, izgleda to smo imali prilike da gledamo u prošlosti i ja o tome neću da pričam.Imali smo prilike da vidimo i na osnovu izveštaja koji je pokojna Verica Barać podnela, pa o tome kako je prethodna Vlada reagovala na na te kriminalne podatke koji su izneti u 24 slučaja. Sada imamo prilike da vidimo da će za manje od 20 meseci biti zatvorena istraga za svih 24 slučaja i biti podignute optužnice. Ako je to neefikasnost, neka je na čast onome ko je tako nešto u stanju da kaže. Ali, taj neko je pre nekoliko minuta rekao da su sve istrage prekinute, a posle toga je rekao pa ne samo nisu dale rezultate. Taj neko je pre nekoliko dana rekao da je podignuto nula optužnica za krivična dela organizovanog kriminala i danas to kaže, pa građani su dovoljno svesni da sami sude po podacima koji su ovde podneti.Neko ustane i kaže paušalno tako neku ocenu, a neko dođe i donese dokumentovano izveštaj Specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala. Građani najbolje znaju i vide kako se sprovodi borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i znače to adekvatno da ocene i na izborima, kao što će znati da ocene i onoga koji je rekao nula podignutih podignutih optužnica, a optužnice su podignute protiv 117 lica, ako je to nekome nula onda on treba da se pozabavi samim sobom.

ima svoja prava. Ona za to odgovara pred građanima, ali predstavnike Vlade

od naše poslaničke grupe da ćuti pred izjavama ministra pravde koji zna da će istrage biti završene tako što će neki ljudi biti optuženi. se one vodile da bi se ljudi optužili ili da bi se raščistilo? Vodite računa o tome gospodine potpredsedniče, jer su spiskovi…

Poštovani gospodine predsedavajući, malo mi je teško da vama ukažem na povredu Poslovnika koju je učinio predsednik Narodne skupštine, jer on sada ne predsedava, zamenili ste se.Ipak zbog dostojanstva ovog doma moram da vam ukažem da se ovako sednica Narodne skupštine ne vodi. Nisu nas ovde ministri birali da se dernjaju na nas. Ne plašimo se mi kada se neko dere na nas ili drami, jer to je odlika ljudi koji nemaju snagu argumenata da ubede građane Srbije i opoziciju da su u pravu, onda počnu da galame na nas i da nam prete prstom. se mi plašili tog prsta ni kada je držao snajper, ni pendrek, pa se ne plašimo ni sada.Dakle, molim vas da makar upriličite ton ove rasprave, da bude u skladu sa ovim visokim domom.

za njih hvala gospodu Bogu, glasati neću jer volim ovu zemlju, a vas molim da mi ne dobacujete. Dakle, gospodine potpredsedniče neprijatno mi je da vama ukazujem na povredu u predsedavanju predsednika Narodne skupštine,

106. i 108.Činjenica je da sam se uzdržavao na bilo koji način da se uključujem u diskusiju koja je otišla apsolutno van teme.Druga stvar, imamo situaciju da je ovde sa nama kao jedan od kandidata za ministra i gospodin Saša Radulović, koji je stečajni upravnik u „Modi“ u Debeljači, a činjenica

ministar Selaković govori, a kamoli da deli moralne lekcije DS.Želeo sam samo da dodam da ćete uvek, ministre Selakoviću, biti upamćeni po tome što je za vreme vašeg mandata

**Gordana Čomić** Zahvaljujem.Pozivam vas da razmislite i da mi obrazložite kako sprovodite član 27. za koji ja smatram da vređate, jer se ne starate o redu na sednici.Naime, data je reč ministru Nikoli Selakoviću. Pitala sam tokom rasprave u prethodnim danima da li je on ministar koji podnosi ostavku. Meni je objašnjeno, neporecivo, da se menja samo ministarstvo i da on nastavlja rad kao ministar po Zakonu o ministarstvima. Ako je to tako, onda danas ne može da dobije reč, jer danas ne razgovaramo o ministrima koji su u predlogu za izbore.

čiji je dnevni red izbor članova Vlade. Ovlašćeni predlagač, jedini mogući ovlašćeni predlagač je predsednik Vlade, kada je u pitanju izmena manje od polovine ministara ili mandatar, kada se nakon saziva ili promene skupštinske većine donosi odluka o novom mandataru kome mandat poverava predsednik Republike Srbije zato što može da skupi većinu. Nijedan od tih slučajeva nije na delu u toku ove sednice. Vaša je obaveza da nađete načina na osnovu člana 27. da se starate o redu na sednici i da se starate o pravilnoj primeni Poslovnika Narodne skupštine.Kao što sam imala predlog kada je bio u pitanju Zakon o ministarstvima, tako sam i juče i danas i sada imam predlog. Obavestite Narodnu skupštinu da je prvi potpredsednik Vlade neko ko zamenjuje predsednika Vlade na ovoj sednici, to je dozvoljeno i obavestite ko još od ministara zamenjuje predsednika Vlade na ovoj sednici. Hvala vam.

bio taj koji je uvodio u normalan i demokratski tok i zbog tega želim da iskoristim ovo reklamiranje Poslovnika o kojem ne želim da se glasa i da se ovom visokom domu i građanima koji nas gledaju izvinim što sam deo privatnog razgovora interpretirao ovde, što u principu nije u duhu sa demokratskim pravilima i pravilima ponašanja u ovom visokom domu.Vi znate da gotovo sve poslaničke grupe rade na kodeksu ponašanja narodnih poslanika. Ja sam deo tog tima i eto ga još jedan razlog, makar i moj lični primer, da taj kodeks ponašanja treba da bude usvojen, makar ja bio prvi od onih koji će biti po tom kodeksu ponašanja sankcionisani.U svakom slučaju, pozivam sve kolege, uz još jedno izvinjenje, da argumentovano nastavimo sa daljom debatom i sa razgovorima o Vladi Republike Srbije. Hvala.

Jovanović** Gospodine potpredsedniče, naravno da puno zavisi od osobe koja vodi računa o primeni Poslovnika tokom ove rasprave.Reklamiram član 27. Vi ste dužni da upozorite i ministre i potpredsednike i predsednika Vlade ako tokom svog govora izlaze iz okvira koji su prihvatljivi za nas kao predstavnike opozicije. Kako može ministar pravde da izjavi u parlamentu, posle višeminutnog nastupa u kome kritikuje opoziciju zbog toga što raspravlja o nekom sudskom rešenju, da izjavi kako će istrage biti završene i podignute optužnice? Šta vi mislite o tome, gospodine Dačiću, kao predsednik Vlade? Da li je to zemlja u kojoj želimo da živimo?Juče smo u raspravi, gospodine potpredsedniče, rekli da nam nisu potrebni dežurni krivci za svaku epohu, ljudi koje ćemo staviti na stub srama, linčovati i tako lagati sami sebe. Nije Srbija ovakva zbog pojedinaca. Ako se te istrage vode,

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zaista zahtevam od vas da kada neko tendenciozno, namerno krivo interpretira ovde izrečene reči takođe bude predmet vaše opomene.Da li sam ja rekao da će se istrage završiti? Rekao sam da će se istrage završiti, jesam. Evo, pitajte. Vrlo dobro znam šta sam rekao. Promenilo se nešto u Srbiji. Nekada ste mogli za šest meseci da pohapsite 12.500 ljudi i da nemate ni 100 optužnica, ali se u Srbiji nešto promenilo. Danas kada se neko drži u pritvoru, mislim da postoji znatno veći stepen odgovornosti zato što nosioci pravosudnih funkcija samostalno ili nezavisno, u zavisnosti od toga u kom pravosudnom organu rade, odlučuju o tome šta će i kako će raditi.Dakle, zaista vas molim da kada neko ovde pokušava da nekorektno interpretira izrečene reči, da bude za to i opomenut. Zahvaljujem.

ne može nikakav član Vlade, ministar, bilo ko ko nije narodni poslanik, da bilo šta zahteva od predsedavajućeg Skupštine, da traži da on bilo šta radi?Po Poslovniku se starate vi. Ako narodni poslanici smatraju da to ne radite na dobar način, oni imaju pravo na to. Nismo u sindikatu, koncentrišite se. se. Samo narodni poslanici imaju da traže.Drugo, odredba člana 116. o redu na sednici Narodne skupštine. Nije prvi put gospodinu Selakoviću da ovo radi. Direktno se obraća poslanicima koji čak i ne učestvuju u raspravi, preti im. Da li vam je sada, gospodine Dačiću, jasno zašto ne treba da se pozivate i da pominjete Zorana Đinđića i politiku Zorana Đinđića? Zbog toga što imate ministra pravde koji 15 minuta nakon toga osporava akciju „Sablja“. Zbog toga je to problem.

Molim narodne poslanike da ne dobacuju. Vi možete biti zadovoljni ili nezadovoljni sa vođenjem sednice. Na to imate pravo, Na to imate pravo, ali nemate pravo da burno reagujete. Dozvolite da vam narodni poslanici kažu šta imaju i da ja ocenim da li je neko prekršio Poslovnik ili

Prvo

27.Ne postoji mogućnost, ukoliko se Poslovnik Narodne skupštine poštuje od reči do reči, da bilo ko dođe sa strane drži predavanje narodnim poslanicima, a naročito predsedniku ili predsedavajućem Narodne skupštine, šta treba da rade? Postoji poslovnička mogućnost da na osnovu člana 103. narodni poslanik usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine i da se tako nešto ukaže. Ali, u svakom slučaju, ne postoji mogućnost da neko, a naročito ne onaj ko, ukoliko bi se striktno poštovao Poslovnik, ne bi ni imao pravo ovde da govori na ovaj posebnoj sednici Narodne skupštine.Nema nikakvih problema kada se izglasava određeni predlog zakona i razmatra neki predlog zakona, da svi članovi Vlade koji su ovlašćeni kao takvi od strane Vlade da govore, ali u ovoj situaciji to nije u redu. Došli smo u situaciju da raspravljamo o mnogim temama koji su van dnevnog

ministar Selaković ne može da dobije reč, a vi mu i dalje dajete reč. Za to imam razumevanja, vi ste deo vladajuće koalicije. Iskreno, kao opozicioni poslanik, kad god se javi ministar Selaković uživam, zadovoljna zadovoljna da javnost Srbije vidi kako izgleda Vlada, kako izgledaju ministri ove Vlade koja za sebe kaže, naročito potpredsednik te Vlade, da vodi Srbiju u pravcu modernizacije i evropeizacije.

dozvolite mi da završim. Zašto se on danas isto ovako ponaša u parlamentu? Zato što je potpredsednik Vlade da je on pogrešio. Pazite, imamo ministra pravde koji ne zna da članom 103. Ustava

ima Čedomir Jovanović, povreda Poslovnika. vi niste u stanju da se ponašate u skladu sa Poslovnikom, onda to recite, iako vrlo dobro znate ko može sa nama da razgovara tokom ove sednice. Nemam lično protiv da učestvuju svi predstavnici Vlade, želeo bih i kandidati za ministre da mogu da razgovaraju. Ali vi se pozivate na taj Poslovnik kada isključujete našoj koleginici mikrofon posle 60 sekundi, iako mislim da je ovo prvo javljanje po Poslovniku.Molim vas, primenite taj Poslovnik. Primenite član 98. Poslovnika. Prekinite ovu raspravu pa utvrdite da li šef jedne poslaničke grupe, se radi o meni, da li sam ja izneo neistinu kada sam vas opomenuo na Poslovnik koji vas obavezuje da privedete redu čak i ministra pravde, koji je ovde pred vama izjavio kako se istrage vode i kako će biti podignute optužnice, a ne kako se istrage vode i kako će javnost saznati istinu. ste vi čovek koji vodi parlament. To dugujete građanima Srbije.Nisu nam potrebni Kneževići. Nije nam potreban Bubalo koji je u pritvoru zbog toga što nešto nije uradio a morao je nešto da zna. Nije nam potreban taj strah koji nam dolazi vikendom kada kreću policijske racije radnih grupa koje posle godinu dana sami kriminalizujete. Red ovde uspostavite ili nemojte da radite taj posao.Poštujem vaše godine. Nikada nismo imali nikakav lični politički sukob. Molim vas, primenite Poslovnik. Proglasite pauzu u radu pa onda utvrdite da li je ministar pravde ovde rekao da mi zapravo ne živimo u pravnoj državi, što je osećaj gotovo svakog predstavnika opozicije, ili ja zloupotrebljavam svoje poslovničko pravo i onda kaznite mene.

Aboliran je da ne primenite prema njemu sankcije predviđene Poslovnikom. Ili je ovo po ko zna koji put, a otkako ja slušam već drugi put, da reaguje na taj način što se najpre poziva na povredu Poslovnika i to, navodno, pozivajući se izlaganje ministra Selakovića, a onda koristi priliku da se opet obrati premijeru.Razumem želju poslanika iz opozicije da se obraćaju danas premijeru i potpuno mi je jasna. Još sam sigurniji da premijer jedva čeka da odgovori na njihova pitanja i ja to svakako neću učiniti umesto njega. Ali mi ne možemo biti ni u kom slučaju diskriminisani u odnosu na one koje ste vi privilegovali. U konkretnom slučaju na kolegu Đurića i na ostale kolege iz opozicije, koji upravo danas i juče zloupotrebljavaju Poslovnik na eklatantan način. Pozivaju se na Poslovnik da bi vodili polemiku. Mislim da tome više nema mesta i da konačno vi predsedavajući treba da reagujete prema svima onima koji to ubuduće budu radili. Hvala vam.

Poštovani gospodine predsedavajući, molim vas da iskoriste poslovničko pravo iz člana 112. i da odradite pauzu u radu dok se ne uspostavi red u sali i dok se ne vratimo dnevnom redu, da vodite računa o članu 108. Poslovnika, koji kaže da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik ili predsedavajući. Naročito molim sve u sali, a pogotovo ministra pravde da poštuje član 4. Ustava Republike Srbije. Oprostite što moje skromno pravničko znanje nije takvo, ali moram da vas podsetim da član 4. Ustava kaže da uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zamolio bih nas koji smo zakonodavna vlast i koji biramo ministre, da mi opominjemo predsednika i predsedavajućeg šta mu je činiti po Poslovniku.Goste u parlamentu da zamolimo za strpljenje dok ih ne izaberemo za ministre najbolje Vlade od dolaska južnih Slovena na Balkan, jer ako niste najgori, onda ste verovatno najbolji. Gospodine Milivojeviću, budite uvereni da imam argumente da privedem ovu sednicu kraju. Prema tome, nisam za to da prekidamo.

Hvala vam. Aligrudić** Imam generalnu primedbu na član 27. Vi vrlo dobro znate da se mi ovih dva, tri dana nismo javljali po Poslovniku, niti smo koristili pravo na repliku. Bilo je jedno javljanje juče oko tehničke stvari i to je sve.To

i ta vrsta povrede još traje, jer nešto što uzrokuje neprekidno repliciranje i neprekidno podizanje Poslovnika u ruku i odvlači Skupštinu od suštine i rasprave o suštini. Tome doprinose svi. Predsedavajući ima obavezu da povede računa o načinu rasprave, tempu i mora da razgovara o tome sa prisutnim ministrima.U pravu je gospođa Čomić kada tvrdi da postoji povreda Poslovnika kada je reč o načinu javljanja ministara, ali mi iz DSS nismo insistirali na tome, jer smatramo da je to formalizam koji nije ključna stvar ovde u čitavoj raspravi. To može da se prevaziđe tako što će Dačić stalno tražiti reč, pa onda zamoliti da reč uzme neki od prisutnih ministara. To se može jednostavno prevazići. Jeste, to je formalna prepreka, ali nije suštinska.Suština je u tome da predsedavajući treba da ima obavezu da u razgovoru koji se obavlja, ne samo u sali, nego i van sale, što da ne, to je prosto normalno u političkom životu, utiče na način komunikacije kako bi se što manje ovakvih situacija izazivalo. Mi dva dana čekamo priliku

Dame i gospodo narodni poslanici, poslanici, u proteklom periodu i ova dva dana koja su vezana za rekonstrukciju sam se svega i svačega naslušao. Ne mogu da kažem da su neke primedbe, koje su bile tu izrečene, bile neosnovane, ali moram da primetim da je mnogo toga bilo neosnovano, bezrazložno, iako to neki žele da predstave da misle najbolje Srbiji. Oni su često u svojim izjavama iznosili paniku i nemir među građane.Da bismo uopšte mogli da merimo rezultate ove Vlade, da bismo mogli da odredimo pravce u kojima će da se okreće i u kojima će da se kreće nova rekonstruisana Vlada, hajde prvo da pogledamo kakvu je to Srbiju zatekla Srbiju zatekla SNS i tadašnji mandatar za sastav Vlade Republike Srbije gospodin Ivica Dačić. Da pogledamo kakvu smo to državu nasledili, šta je urađeno za ovih godinu dana, da li je to mnogo, da li je to malo, da li je to dovoljno.Situacija u Srbiji je bila sledeća. U pravosuđu smo imali jednu neuspelu reformu, pa još jednu neuspelu reformu neuspele reforme. Ta oblast uopšte nije bila uređena. Imali smo strahoviti pritisak i od međunarodnih organizacija koje bave tim pitanjem, a i od EU, da se oblast pravosuđa konačno uredi. Reforme, jedne, pa druge, takođe neuspele bilo je izloženo i tužilaštvo. To je što se tiče jedne grane vlasti i nosilaca pravosudnih funkcija.Valjda zbog izuzetno dobre i uspešne reforme korupcija je bila svuda prisutna. Da stvar bude još gora, na snazi je bio Zakon o javnim nabavkama koji je bio prepun rupa koje su dozvoljavale koruptivne elemente. Imali smo slučaj da se 60% javnih nabavki vodi po skraćenom postupku i u pregovaračkom postupku. Oni koji danas brane ovaj zakon treba da ih bude sramota.Poreski je bio u potpunom kolapsu. Siva ekonomija je zauzela preko 30% tržišta, a i ono što je funkcionisalo u poreskom sistemu nije izvršavalo svoje poreske obaveze. Potpuni prekid bilo kakve saradnje sa međunarodnim finansijskim organizacijama zarad dnevne politike, neuspelih projekcija budžeta i nemogućnosti da se nađu rešenja za probleme koji su tada tištili Srbiju.U bankarskom sektoru, odsustvo kontrole banaka i finansijskog tržišta. Samo bih hteo da vas podsetim na čuvene afere koje su vezane za „Agrobanku“ i za „Razvojnu banku Vojvodine“, gde je Centralna banka, Narodna banka Srbije potpuno zakazala, a da je vice guverner nagrađen, koji je bio zadužen za kontrolu poslovnih banaka, tako što mu nije falila ni dlaka sa glave. Da stvar bude još gora, jedini posao Centralne banke tada je bio da pokuša da zaustavi pad dinara prema evru, a jedini način na koji je to radila je bio prodaja deviznih rezervi i to u iznosu od milijardu i 350 miliona evra. Pored toga, kurs je nastavio da divlja.Svakako jednoj takvoj situaciji možemo da zahvalimo ekstra dobrom zakonu koji je prethodna Vlada donela, a to je Zakon o deviznom poslovanju koji je u suštini dozvoljavao nekontrolisan odliv deviza, evra i bilo koje druge valute van platnog sistema Republike Srbije i da novac završava u poreskim rajevima.Naravno, onaj najveći problem koji je Republika Srbija tada imala jeste politička situacija vezana za probleme sa Kosovom i Metohijom, koja je takođe blokirala priključenje Srbije EU. Naravno, jedan potpuni gubitak poverenja građana Srbije nealbanske nacionalnosti koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, koji su raznim obećanjima i pravljenjem barikada na koje ih je terala izvršna vlast u Beogradu, izgubili potpuno poverenje u institucije koje se nalaze u Republici Srbiji.Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, predsedniče Vlade, kandidati za ministre, takvu smo Srbiju zatekli pre 13 meseci.Sada se postavlja jedno normalno pitanje - ako ne valja Zakon o NBS, ako ne valja Zakon o javnim nabavkama, ako ne valja Zakon o deviznom poslovanju, ako imamo neuspele reforme pravosuđa, kakav je cilj bio napraviti Srbiju?Zakoni se donose da se određene oblasti urede, a cilj uređivanja tih oblasti je da se pruži pravna sigurnost svim građanima pred državnim organima. Zato što imamo te loše zakone, kao što je stari Zakon o javnim nabavkama, Zakon o deviznom poslovanju koji je promenjen i koji još treba da se promeni, daju za pravo da ovaj visoki dom je često donosio zakone koji su, izgleda, bili u interesu finansijskog lobija i često spominjanih tajkuna. To je odsustvo svake odgovornosti prema građanima, ako smo mi koji smo birani od građana Republike Srbije živeli u jednoj takvoj državi.Sada pitam sve kolege poslanike da li žele da žive u takvoj državi, kakvu smo nasledili 2012. godine, ali ne sa pozicije narodnog poslanika, sa pozicije političara, nego sa pozicije običnog građanina, koji je jedini put ima priliku da vodi politiku kada izađe na glasanje? Ako bi uspeli u svojim glavama da se postavimo na to mesto, potpuno sam sigurna da ne bi želeli da u takvoj državi mi da živimo.Kao rezultat takve jedne politike imamo jedan strahovit odliv građana Srbije koji beže iz Srbije

i to u poslednjih nekoliko godina taj broj se drastično povećao i koliku je neko dolinu suza ovde u Srbiji napravio, ne samo da odlaze tamo na privremeni rad, nego se odriču svoje države i uzimaju državljanstvo tih zemalja u koje su otišli. Dotle smo doveli Srbiju poslednjih 12 ili 13 godina.Slušam ovde tirade o tome kako građani Srbije gube posao, a niko ne želi da prihvati odgovornost da je 2008. godine 1.999.476 ljudi bilo u radnom odnosu, da je gubitak radnih mesta u 2009. godini bio 110 hiljada i da se broj smanjio na 1.889.085 zaposlenih. 2010. broj zaposlenih se smanjio na 1.795.775, odnosno za 96

Za vreme prethodne Vlade 295 hiljada građana Srbije izgubilo je posao, nezaposlenost je bila na nivou 25,9%. Takva je bila situacija.Mnogo se stvari promenilo od tada. Promenjen je Zakon o javnim nabavkama za koji su sve ozbiljne međunarodne institucije rekle da je dobar.

Svrha jednog Zakona o javnim nabavkama jesu uštede, ali na taj način da ono što se plati iz budžeta u skladu sa zakonom stvarno toliko i košta, a ne da bude zidanje kroz razne ugovore i anekse ugovora, pa čak i da se ne sprovede Zakon o javnim nabavkama. Da li je problem što je to postalo krivično delo – zloupotreba u postupku javnih nabavki? Meni nije. Izgleda da nekima jeste.Kada je u pitanju bankarski sektor, Narodna banka sada vrši kontrolu poslovanja i banaka, nadam se da će Ministarstvo finansija sada sa novim ministrom daleko ozbiljnije da kontroliše devizno poslovanje svih privrednih subjekata, ali mogu da vam kažem da je danas kurs 114,34, a da je, kada je sadašnji guverner preuzimao dužnost, bio 119,06, da je sada razlika, dan za dan u godini, negde oko četiri dinara i da se to u Srbiji do sada nije desilo. Da vas podsetim,

dana.Kada je u pitanju zapošljavanje, počeli su da se dešavaju manji pomaci, tako da je nezaposlenost danas smanjena na 24,3%. Reforma pravosuđa je sprovedena onako kako je jedino mogla da se sprovede, a to je izvršenjem odluka Ustavnog suda.

za koje se mi često napadamo, to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, mogu da vas obavestim, gospodo poslanici, vas i sve građane Srbije, da je tek počela.Kao što se vi mi zalažemo da se zakoni koje mi donosimo poštuju, mislim da je vreme da državni organi to prihvate, a znam da mnogi već jesu i da na tome uporno rade i da zakone, ne samo poštuju, nego i sprovode u delo.Zašto onda, kada je sve ovako i kada je u skoro svakoj oblasti bilo napretka, se vrši jedna ovakva rekonstrukcija? Srbija je išla jednim tempom, koji nije bio za hvalu, u propadanje velikom brzinom. Pročitao sam vam namerno neke podatke, da shvatite kakve su to razmere bile. Prosek gubitka posla u poslednje četiri godine prethodne Vlade je bio – 74 hiljade ljudi je gubilo posao godišnje, dok se država neprestano zaduživala, neprestano podizala kredite, da bi kako-tako obezbedila bilo kakav privid ekonomske sigurnosti, zarad političkih sitnih poena.Imamo privatizaciju koja po meni nije uspela, imali smo poljoprivredu koja je bila u haosu, sa neplaćenim subvencijama, bez prerađivačke industrije i sa nelojalnom konkurencijom koja je uvozila smeće koje nije bilo za ljudsku ishranu.Sve ovo se danas koliko-toliko dovelo u red. Dinar je stabilan, spoljno-trgovinski deficit se smanjuje, poreski sistem funkcioniše onako kako je to moguće, sa onim problemima koje je do sada imao, a privreda je u jednom postepenom

Nije dovoljno i to je razlog rekonstrukcije ove Vlade. Čini mi se da se sve ove godine u Srbiji gajio jedan kult nerada, kult toga da je bolje da neko radi u državnoj upravi, a ne u fabrici, i da na taj način ostvari svoje želje i ambicije. Zaboravilo se da u državi u kojoj otac i majka ne ustaju ujutru u sedam sati, ne budi ih sat da idu na posao, ne može da se preživi. Ne može ni u onoj država u kojoj deca ne idu u školu zato što smatraju da, ako i završe školu, neće naći posao adekvatan svojoj stručnoj spremi. Sve su to problemi koji su nasleđeni i smatramo da baš ovi novi ministri, koji su sada predloženi od predsednika Vlade, na tome treba najviše i da rade.Naravno da će najveći pritisak da bude na gospodina Krstića, mnogo se očekuje od Ministarstva finansija. Znamo mi da tamo ima puno problema, ne samo u poreskom sektoru i u poreskoj kontroli, već i u deviznom poslovanju. Želim da vam skrenem pažnju da na to posebno obratite pažnju, jer se nekako taj deo funkcije izmigoljio iz ruku Centralne banke i prebačen je na Ministarstvo finansija, po Zakonu o ministarstvima i Vladi. Mislim da ćete tu svašta da pronađete kada budete začeprkali.Kada je u pitanju gospodin Radulović, takođe se očekuje oporavak privrede. Međutim, i treći ministar od koga se najviše očekuje jeste gospodin Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, jer vas trojica treba da nosite budući razvoj Republike Srbije. Srbija nije ništa drugo nego poljoprivredno-agrarna zemlja. Oni koji se zanose da će probleme u Srbiji da reše nekom teškom industrijom, grdno se varaju. Baš taj deo srpske privrede je najviše upropašćen. Kada pogledamo strukturu naših izvoznih roba, primetićemo da Srbija veoma malo izvozi poljoprivrednih proizvoda, uglavnom poljoprivrednih sirovina. Sa tim treba da se prestane i treba da se okrenemo prerađivačkoj industriji. To je, naravno, posao ministra privrede i ministra poljoprivrede, a Ministarstvo finansija da poreskim zakonima, subvencijama, a voleo bih da nemamo samo subvencije po površini obradive zemlje, već i subvencije za ono što je gotov poljoprivredni proizvod i izveze se van teritorije Republike Srbije, da pomognemo na određen način iz budžeta razvoj privrede, razvoj poljoprivrede, industrije na svaki način, a ne da podižemo kredite da bismo kupovali sebi političku budućnost ili eventualno obezbedili još neki dan opstanka na vlasti, baš zato što SNS ne želi dAAa građani Srbije žive u vreme suza, već želimo da oni budu zadovoljni i srećni.Smatramo da ovi rezultati koje su imali prethodni ministri daju nadu da će ovi novi ministri da budu još bolji i zato ćemo u Danu za glasanje da podržimo Predlog za izbor novih članova Vlade.